Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 12. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Matej Tonin, Iva Dimic, Damijan Zrim, Tomaž Lisec, Franci Kepa, Jernej Vrtovec, mag. Karmen Furman, Sandra Gazinkovski, Jožef Horvat, Janja Sluga, Jelka Godec, Ferenc Horvath, Suzana Lep Šimenko, Aleksander Reberšek in Franc Rosec, ki bo odsoten do 14. Na sejo so bili vabljeni predstavniki vlade in vse prisotne lepo pozdravljam. Preden začnemo, bi vas samo še obvestila, da glede na trenutne temperature in znižanje hlajenja prostorov v Državnem zboru in tudi v skladu s priporočili tudi Evropske komisije o varčevanju z energijo, čeprav vidim, da so kar zahladili ta prostor, vam pa vseeno tudi priporočam, da se v prostorih Državnega zbora lahko oblečete temperaturam primernejše in oblačila naj bodo lahkotnejša, ustreznih naravnih in zračnih materialov. Tako si lahko

No, ko se boste umirili, pa nadaljujem. Prehajamo na določitev dnevnega reda 12. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 15. julija 2022, s sklicem seje.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

Obstaja splošen družbeni konsenz, da smo dovolj bogata družba, da lahko celostno in kvalitetno poskrbimo za vse tiste, ki zaradi posledic bolezni, poškodb, invalidnosti ali izgube intelektualnih sposobnosti potrebujejo pomoč in podporo. Na veliko razočaranje slednjih je bil pa preteklo leto sprejet zakon, ki vsega tega ne zagotavlja. Naj tu poudarim, da ne pravim, da ni bilo vloženega veliko truda v pripravo zakona, vendar zakon, kot ga imamo trenutno, je praktično neizvedljiv, na kar opozarjajo številne organizacije. Zakon je ob sprejemanju lani na 41 straneh komentirala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, Konfederacija sindikatov javnega sektorja je opozarjala, da v pripravo sploh niso bili vključeni, združenje Srebrna nit pa je pozivalo k zavrnitvi. Skupnost socialnih zavodov pa je ugotavljala, da zakon sploh ne opredeljuje, kako bodo storitve vrednotene, plačane in izvajane. Na kar 44 straneh pripomb se je takrat na zakon odzvala javna zdravstvena blagajna, ki ima z obstoječim zakonom tudi največ težav. Večkrat so jasno povedali, da zakon trenutno ne omogoča pravočasne izvedbe aktivnosti ZZZS. Roki za vzpostavitev procesov, zaposlovanje kadrov, izobraževanja in javna naročila so enostavno prekratki. Poleg tega je zakon pomanjkljiv, notranje neskladen, določene ključne vsebine pa prenaša na podzakonske akte, kjer bistvenih težav tega zakona ni moč odpraviti, kar nas pripelje do spremembe zakona, o kateri govorimo danes. Z našo novelo tako ne rešujemo področja dolgotrajne oskrbe, ampak zgolj gasimo požar. Predlagamo, da se začetek veljavnosti zakona zamakne za eno leto, na 1. januar 2024. S tem rešujemo dva akutna problema. Prvič, vse ključne deležnike na čelu z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije razbremenjujemo nerazumnih obveznosti, ki so jim bile naložene, in drugič, s tem si dajemo čas, da zakon popravimo oziroma pripravimo na novo. Dajemo si čas, da v zakonu uredimo financiranje, ki ga zdaj ni, da uredimo status izvajalcev, da uredimo tako vstopne točke kot način ocenjevanja potreb. Naša stališča so jasna. Liberalizacija in privatizacija oskrbe ter prekarizacija in socialni damping na področju delovne sile v skrbstvu ne sodijo niti v ta niti v katerikoli drugi zakon. Dolgotrajna oskrba mora biti javna služba, podkrepljena s solidarnostnim financiranjem. Druga pomembnejša vsebina današnje novele pa je povezana s proračunskim kritjem dveh ukrepov, sprejetih v lanskem letu. 16 milijonov na letni ravni zagotavljamo za kritje dviga plač, ki so posledica sprejetja aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, več kot 13 milijonov letno pa zagotavljamo za kadrovsko širitev, ki je posledica spremembe pravilnika o standardih in normativih v socialnem varstvu. Ta sredstva so zagotovljena do konca leta 2023. S tem preprečujemo, da bi se povečani stroški dela prelili v ceno oskrbnin v jeseni. Ob tem pa je nujno treba dodati, da je kadrovska situacija v DSO, posebnih socialnovarstvenih zavodih, CUDV in VDC trenutno katastrofalna. Plače so prenizke, poleg tega se niso niti popravile vsem profilom. Ne najde se niti kuharjev, odhajajo celo študentje. Za nočno delo, izmensko delo, za delo v nedeljo oskrbovalka prejme minimalno plačo. Na razpisana delovna mesta se kader ne prijavlja, domovi pa nove stanovalce zavračajo, ker je premalo kadra in ne, ker je premalo prostora. Zato moje sporočilo ni, kako uspešno danes gasimo en požar, temveč opozorilo, da bo potrebno odločno ukrepanje, če ne želimo, da se nam v kratkem sistem v celoti ne sesuje. Dolgotrajne oskrbe namreč ni brez delavk in delavcev, brez delovnih ljudi, ki danes opravljajo garaško in požrtvovalno delo za plačilo, nevredno človeka. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici mag. Tamari Kozlovič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani! Odbor za zdravstvo je na 4. nujni seji 20. julija kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predstavnik predlagatelja minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je pojasnil, da se s predlogom zakona predlaga zamik začetka uporabe nekaterih določb Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj ga v obsegu in predvidenih rokih ni mogoče izvajati. S 1. septembrom 2022 bi se oskrbnine v domovih za starejše namreč povečale za 22 %. V izogib temu bi morala Vlada do takrat zagotoviti okoli 30 milijonov evrov. Izpostavil je še, da vsi ključni deležniki ocenjujejo veljavni zakon kot neuresničljiv. Napovedal je, da bodo do konca leta v obravnavo Državnemu zboru predložili prenovljeni sistem socialnega skrbstva in prenovljeno področje osebne asistence. Svoje mnenje so na odboru predstavili tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V razpravi so bili izraženi nekateri pomisleki o predlogu zakona. Nasprotniki predloga zakona so bili mnenja, da je predlog slab in da bi bilo treba počakati na sprejetje temeljnih proračunskih dokumentov ter pristopiti k izvajanju veljavnega zakona. zakona je poskrbeti za starejše in ga po potrebi izboljšati, ne pa zamikati časa njegove uporabe. Zagovorniki predloga zakona so izpostavili pomen vzpostavitve temeljnega stebra socialnega varstva in pomen ureditve področja dolgotrajne oskrbe ter izpostavili nekatere pomanjkljivosti sedaj veljavnega zakona. Finančni del veljavnega zakona je najbolj problematičen, saj financiranje dolgotrajne oskrbe sploh ni definirano. Predstavnik predlagatelja je v odgovorih na vprašanja pojasnil, zakaj ni smiselno čakati na sprejetje proračunskih dokumentov. S tem bi tvegali dve oskrbnini 1. septembra 2022, česar pa uporabniki sami ne bi mogli pokriti. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za zdravstvo Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

Lepo pozdravljeni! Po dolgih letih in številnih dragih študijah, za katere je bilo zapravljenih na desetine milijonov evrov, je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi končno pripravljen in sprejet 9. decembra 2021. Veliko je bilo posameznikov in skupin, ki so se trudili, da se to ne bi zgodilo, in občutek je, da še niso obupali in gledamo nadaljevanje tega. Že ob sprejetju je bilo jasno, da zakon vseh situacij ni predvidel in bo potreben manjših popravkov, kar se je tudi zgodilo po ustanovitvi delovne skupine, v kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako je pred nami novela zakona in pričakovali smo, da bodo vključeni ti popravki, sploh glede na to, da so predstavniki Levice in SD, ki so člani nove koalicije, ob sprejetju zakona imeli neizmerno veliko pripomb in predlogov ter idej, kako zakon izboljšati. Najprej je treba opozoriti, da tudi to novelo zakona sprejemamo po nujnem postopku, čeprav ni nobenih izrednih razmer. No, so, požar na Krasu in s tem bi se vlada morala ukvarjati, ampak pri nas predsednik vlade supa, zunanja ministrica se potaplja nekje v Dalmaciji, nas pa želite prepričati, da gre za izredne razmere in da bi, če ne sprejmemo novele Zakona o dolgotrajni oskrbi, nastale težko popravljive posledice za državo, ki samo prestavlja uveljavitev zakona. Minister Luka Mesec je na odboru povedal, da je novelo treba sprejeti zato, da se 1. septembra letos ne bodo povišale oskrbnine v domovih starejših občanov. Spraševali smo ga, kakšno zvezo ima to s tem zakonom, ki se bo po prvotnem načrtu začel uporabljati šele 1. 1. 2023, a ni bilo odgovorov. Po javnih virih se bodo oskrbnine dvignile zaradi draginje na različnih področjih, dražja je hrana, objavljena pa je bila tudi informacija, da bodo morali domovi starejših občanov po bistveno višjih cenah plačevati plin in druge energente. Po aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki je začel veljati 20. 11. 2021, je treba zagotoviti tudi dodatna sredstva, sredstva za dodatne stroške dela, ki so nastali s spremembami normativov ter povišanjem plač. Na podlagi aneksa bi morala Vlada zagotoviti sredstva za to – kolikor vem, so že predvidena v proračunu ali pa se bodo zagotovila z rebalansom − ne pa, da to pod pretvezo obeša na Zakon o dolgotrajni oskrbi. Poslanski skupini SDS menimo, da ni potrebe po novelaciji zakona z zamikanjem dneva uveljavitve zakona. Od Levice, ki je nasprotovala sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi in vložila več amandmajev, da bi izboljšali zakon, za katerega pravijo, da ni izvedljiv, bi pričakovali, da bi imeli pripravljene rešitve oziroma popravke in bi le-te danes sprejemali, sploh glede na to, da je sedaj nekdanji poslanec Luka Mesec minister. Verjetno je težava to, kar je bila težava tudi v preteklosti, da se je zakon selil z ministrstva za zdravstvo na ministrstvo za delo in socialo, potem pa spet na ministrstvo za zdravstvo v času Janševe vlade in takrat je končno tudi nastal predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in bil potrjen v Državnem zboru. Sedaj je zakon ponovno v rokah ministra za delo, družino in socialne zadeve oziroma tega ministrstva, čez nekaj časa pa bo očitno dodeljen novemu ministrstvu za solidarno prihodnost, katerega prva prioriteta je ukvarjanje z dolgotrajno oskrbo. Minister Luka Mesec je sicer na hearingu povedal, da bo eno leto vzpostavljal ministrstvo in samo sprašujemo se lahko, kdaj bo na vrsto prišel zakon o dolgotrajni oskrbi. In bila je ustanovljena nova skupina za pripravo sprememb zakona, tako da gremo očitno spet od začetka. Občutek je, da uveljavitev in implementacijo zakona zavirajo isti akterji, ki so to počeli že leta in leta, zato se upravičeno sprašujemo ali bo zakon sploh zaživel. Poslanec Levice Miha Kordiš je namreč dejal, da bi bilo najbolj zakon zažgati. Na zakon so vezana sredstva iz sklada za okrevanje in samo upamo lahko, da s spremembo časovnice ta sredstva ne bodo ogrožena. Glavnina določb zakona bi se po prvotnem načrtu začela uporabljati 1. 1. 2023, v nekaterih delih pa šele 1. 7. 2024, saj smo že prvotno predvideli, da bi se uveljavljal postopoma, da ne bi prišlo do zapletov. Ker menimo, da je novela da je novela zamik uporabe zakona škodljiva, smo vložili amandma, ki bi preprečil škodo. V poslanski skupini menimo, da je neprimerno, da se izvajanje zakona zamika za eno leto in več in zato novele ne bomo podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. V njenem imenu gospod Janez Cigler Kralj. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani državni sekretar s sodelavci, kolegice in kolegi, dober dan! Zakon o dolgotrajni oskrbi potrebujemo. To je potrdil tudi malo prej državni sekretar Maljevac. Potrebovali smo ga tudi že dve ali več desetletij nazaj, ko so se prve akcije ali pa prve aktivnosti za njegovo pripravo in sprejetje pravzaprav začele. Več vlad v tej naši Sloveniji je ugriznilo ali pa, morda bolje rečeno, želelo ugrizniti v to, takrat se je tako zdelo, kislo jabolko. Če se morda malo pošalim, pa gre za zelo resno zadevo, so nekatere iz tega jabolka naredile čežano, nekatere so ga popolnoma scefrale, zrezale, prav vse do decembra lani pa so zadevo, preden bi šla v sprejetje, pospravile v predale in je bila prestavljena oziroma vedno znova pozabljena. Zakona torej do decembra 2021 nismo dočakali. Prejšnja vlada je z medresorskim sodelovanjem dveh ministrstev, za zdravje, kot nosilca, in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravila osnutek zakona. Če se prav spomnim, je bil sprejet nekje v verziji številka okoli 117, 118. Bil je kompromis, to smo vedeli že takrat, in to smo tudi javno komunicirali zaradi več razlogov. Prvič, sodelovanje dveh ministrstev je pomenilo stalno težavno zahtevno tehtanje v dveh vidikih, med vidikoma zdravstva in socialne oskrbe na področjih, ki jih včasih ni mogoče primerjati. To veste vsi, ki ste takrat sodelovali tudi pri pripravi tega zakona. Drugič, kompromis je bil tudi zato, ker smo vedeli, da natančno čisto vsega ne bomo mogli določiti, ampak hkrati smo se zavezali, da bomo vsebino in izvedbo do potankosti določali in dogovorili v pravilnikih. Zelo smo se trudili s strokovno javnostjo, z ekipami ministrstev in še pred koncem mandata sprejeli vseh devet pravilnikov za izvedo tega zakona. Sliši se, in to je moja tretja poanta, da naj bi bili viri financiranja nedefinirani. Ne drži. Vedeli smo, da je naš glavni fokus na vsebini zakona, hkrati pa smo pripravili časovnico, kako se bo najprej takoj ob uveljavitvi v prehodnem obdobju in do uvedbe solidarnega prispevka za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo financirala dolgotrajna oskrba oziroma storitve dolgotrajne oskrbe. Ali je bil popoln scenarij? Ni bil popoln scenarij, ampak edini možen, ki je šel skozi parlamentarno sito in bil po dvajsetih letih sprejet v tem parlamentu. Nikakor ne drži, da ne bi bil ta zakon pripravljen in sprejet brez sodelovanja vseh ključnih deležnikov. Ogromno ur dela, pogajanj, sestankov, pisanja določb, tudi pri pravilnikih, je bilo v to vloženo. In še enkrat se zahvaljujem vsem, ki so pri tem sodelovali. Ključno pri krovnem zakonu je bilo, da se ljudem zagotovi dostojna starost, da se jim v čim večji meri omogoči uživanje storitev dolgotrajne oskrbe na domu, tistim pa, ki ne morejo biti na domu, zagotovi najvišji možen nivo dolgotrajne oskrbe v instituciji. Končno smo tudi postavili temelje za črpanje evropskih sredstev, s tem ko se je sprejela celovita reforma dolgotrajne oskrbe. Novela, ki jo danes imamo na mizi, zamika uveljavitev teh ključnih rešitev v podporo naših starejših, najranljivejših, zato ji bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija nasprotovali.

Prejšnja vladajoča koalicija se je ob koncu preteklega mandata zelo rada pohvalila, da so po dvajsetih letih številnih neuspešnih poskusov končno sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi. Pa vendarle so se že v prvih poskusih izvajanja tega zakona v praksi hitro pokazale njegove pomanjkljivosti, nedoslednosti in na določenih mestih tudi pravna praznina. Da se bodo pojavile težave pri izvajanju aktualnega zakona, smo opozicijske stranke v prejšnjem mandatu jasno in tudi glasno opozarjale. Takratna vladajoča koalicija pa na naša opozorila ni imela nobenega posluha. Kljub našemu vztrajanju takrat vladajoča koalicija niti ni želela niti malo nakazati, kako naj bi po njihovih zamislih izgledalo obvezno socialno zavarovanje, ki naj bi bilo določeno s posebnim zakonom o socialnem prispevku za dolgotrajno oskrbo. Preslišana so bila tudi naša opozorila, da bi morale biti pravice in storitve iz dolgotrajne oskrbe opredeljene v zakonu in ne v pravilnikih. Pridobljene pravice na podlagi vplačanega prispevka iz obveznega socialnega zavarovanja morajo biti namreč jasno in dokončno določene z zakonom. Socialni demokrati tako nedodelanega in pomanjkljivega zakona, ki ni predvidel sistemskega financiranja ter dokončno opredelil pravice in storitve uporabnikov, nismo podprli. Takratni predlog zakona je prinesel veliko število obljub, dejansko pa je reševanje vseh ključnih vprašanj prelagal v prihodnost in prepuščal njihovo urejanje s pravilniki. Med tistimi, ki so takrat opozarjali na nedorečenost in neizvedljivost predlaganega zakona so bili tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in različna civilna združenja, ki zastopajo interese starejše populacije. Sedaj nas ravno ti omenjeni deležniki ponovno opozarjajo, da je potrebno postavljene roke za začetek veljavnosti posameznih določb zakona zamakniti. Predvsem Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je v zakonu predviden kot glavni nosilec sistema dolgotrajne oskrbe, opozarja, da po štirih mesecih od uveljavitve zakona država še vedno ni zagotovila finančnih sredstev za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe, ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo, zamuja s sprejetjem devetih ključnih pravilnikov. Poleg tega danes še vedno niso bili zagotovljeni niti nujni popravki vseh nedorečenosti in pomanjkljivosti trenutno veljavnega zakona. zakona. Da država še vedno ni zagotovila pogojev za izvajanje zakona, je odgovorna prejšnja vlada, saj so se roki, do katerih bi morala država poskrbeti za finančno, kadrovsko in celovito pravno podlago za izvajanje zakona, iztekli v marcu, torej pred zadnjimi državnozborskimi volitvami, ki so bile aprila letos. Tudi predstavniki domov za starejše, ki so v novem sistemu dolgotrajne oskrbe predvideni kot izvajalci institucionalne oskrbe starostnikov, so jasno opozorili, da je šest mesecev, ko naj bi se s prihodnjim letom začele izvajati storitve dolgotrajne oskrbe v institucijah, absolutno premalo časa za prehod na nov sistem. Ker so predlagane rešitve v praksi neizvedljive, s hitenjem izvajanja tako slabo pripravljenega zakona pa tvegamo, da bodo negativne posledice nosili starostniki in njihovi svojci, je nujno potrebno podaljšati prehodno obdobje za začetek uporabe trenutno veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta čas pa je potrebno izkoristiti za temeljito in široko javno razpravo z vsemi zainteresiranimi deležniki in z njimi razrešiti vsa odprta vprašanja. Pri sprejemanju in spreminjanju zakona je potrebno ponovno postaviti v središče uporabnike, ki predstavljajo eno izmed temeljnih in najbolj ranljivih skupin. Vzpostaviti moramo celovito in integrirano dolgotrajno oskrbo, ki bo poskrbela tako za zdravstvene kot tudi socialne in psihološke potrebe starejših. Iz navedenih razlogov bomo Socialni demokrati predlog zamika veljavnosti zakona o dolgotrajni oskrbi podprli. In nenazadnje – predlog zakona bomo podprli tudi zato, ker prinaša dodatno financiranje domov za starejše, s katerim se bodo pokrili višji stroški dela, ki so nastali zaradi dviga plač zaposlenih in sprememb normativ v domovih za starejše. Spoštovane državljanke in državljani, ob tem pa mi dovolite, da se zahvalim vsem gasilcem, prostovoljcem in vsem ekipam, ki pomagajo pri zajezitvi največjega požara v Sloveniji. S tem ste izkazali, da je moč sodelovanja in skupnega delovanja v Sloveniji izjemna. Hvala lepa. Hvala lepa. Poslanska skupina Levica in zanjo gospod Miha Kordiš. Izvolite. nazaj je oblast v tej državi prevzela neka alternativna koalicija v sestavi Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica. V sklopu vzpostavitve te nove vlade je Levica med drugimi prevzela Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve Ampak kar smo podedovali, si težko zasluži ime država. Podedovali smo pogorišče. Ena izmed najbolj v nebo vpijočih kadečih se razvalin je Zakon o dolgotrajni oskrbi. Zakon o dolgotrajni oskrbi naj bi služil kot dolgo pričakovana podlaga za zagotavljanje različnih oblik skrbstva starejših bodisi v institucionalni obliki v domovih starejših občanov bodisi na način različnih oblik v skupnosti: oskrba na domu, medgeneracijski centri in podobno. Drugi pomemben element Zakona o dolgotrajni oskrbi pa je zagotavljanje namenskih finančnih virov, ki lahko na solidaren način z javno dajatvijo to skrbstvo starejših tudi financirajo. A zakon, ki smo ga podedovali od prejšnje vlade, ne dosega ne prvega ne drugega cilja. Praktično vsi, ki so kakorkoli v področja skrbstva starejših vključeni, so ga raztrgali in razcefrali na kosce. Ne danes, že takrat, ko se je zakon sprejemal. Nekatere ključne vsebine, ki bi jih zakon moral vsebovati, se prenašajo na pravilnike. A najpomembnejše pa je tisto, kar pa v zakonu je. To je ambicija po postopni sistematični privatizaciji področja skrbstva starejših na način prenašanja javnih sredstev proračuna za financiranje vseh mogočih zasebnih izvajalcev. Tudi zasebnih domov starejših občanov, ki starejšim in njihovim družinam delavskega porekla ne zaračunavajo zgolj stroška oskrbe, kot to velja za javne domove starejših, ampak jim zaračunavajo tudi stroške investicije, včasih celo dobička. Na vse to je zelo jasno nekaj let nazaj opozorilo tudi Računsko sodišče. Seveda si na noben način ne želimo privatizacije oziroma nadaljnje privatizacije, stopnjevanje privatizacije skrbstva starejših. Zadnja stvar, ki jo ljudje v tej državi potrebujejo, je, da oddelajo svojih 40 let prispevka družbi, potem jih pa na njihova stara leta ob slabih pokojninah še takšne in drugačne korporacije s področja skrbstva starejših odirajo za oskrbnine in na njih in njihovih svojcih služijo dobiček. Ne, skrbstvo starejših moramo obravnavati kot infrastrukturo družbene solidarnosti, kot človekovo pravico, kot osnovno storitev, za katero plačujemo davke, in ne kot tržno dejavnost za profit. Preden bi zakon o dolgotrajni oskrbi lahko naredil kakšno resno škodo, danes obravnavamo pobudo, da se njegova uveljavitev zamakne v prihodnost in na tak način vsaj za silo pogasi požar, dokler se ta zakon o dolgotrajni oskrbi ne napiše na novo, tako kot je treba. Sočasno pa smo podedovali tudi požar na področju že tako visokih oskrbnin. Prej sem govoril o zasebnih domovih starejših občanov. Recimo zasebniki koncesionarji že tako visoke oskrbnine še dodatno dvigajo v povprečju za eno tretjino. Zakaj? Ravno zaradi tega ker v oskrbnine vračunavajo tudi svoj dobiček oziroma pokrivanje stroška investicije. In kot da vse to že ni dovolj, kot da oskrbnine že tako niso dovolj visoke, se v jeseni obeta 22-odstotna podražitev. Da to preprečimo, sočasno z zamikom uveljavitve oziroma uporabe Zakona o dolgotrajni oskrbi zagotavljamo tudi 30 milijonov evrov, ki naj pokrijejo dvig plač, ki je bil izveden v preteklosti, in mu zagotovijo dodatne vire, prav tako pa zagotovijo tudi dodatne vire za kadrovske okrepitve v domovih starejših občanov. Domove starejših občanov je treba zavarovati pred draginjo. To je naša najbolj nemudna naloga, ki jo moramo izpeljati do jeseni. Druga nemudna naloga pa je, da primerno nagradimo vso negovalno osebje na čelu z medicinskimi sestrami, ki v domovih starejših občanov puščajo svoje duše, svoja življenja, garajo, so absolutno podplačane in izgorele, ker jih je preprosto premalo. Novega kadra ne bomo pripeljali v skrbstvo starejših ne glede na to, kako zelo ga potrebujemo, če ne bomo poskrbeli za uveljavitev načela Pošteno plačilo za pošteno delo. Današnja zakonska akcija je prvi korak v tej smeri, nikakor pa ne sme ostati zadnji. Starejše in njihove družine se mora zavarovati pred draginjo, oskrbnine se

Hvala lepa, gospa predsednica. Pozdravljeni vsi. Spoštovani! Glede na izsledke številnih raziskav je Slovenija ena najhitrejših starajočih družb na svetu, kar predstavlja velik izziv za našo državo. Zato potrebujemo sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo usmerjen v ljudi in bo sleherni zavarovani osebi, ki bo storitve dolgotrajne oskrbe potrebovala, omogočil dostop do kakovostnih socialnih in zdravstvenih storitev v javni mreži. Za uresničitev tega je seveda nujen dober zakon o dolgotrajni oskrbi, v katerem mora biti uporabnik postavljen v središče, pri tem pa mu mora biti omogočena tudi aktivna vloga glede načrtovanja in izvajanja dolgotrajne oskrbe. Državni zbor je konec minulega leta sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi. Zakon je začel veljati 18. decembra 2021, ključni del zakona naj bi se začel uporabljati s 1. januarjem prihodnjega leta. Žal pa zakon v praksi ni izvedljiv. Na to opozarjajo tudi številni deležniki, saj je bila pri sprejemanju zakona vsebina potisnjena na stranski tir. Bolj pomembno je bilo le, da se pač nekaj sprejme. Tako danes niso vzpostavljeni pogoji za izvajanje tega zakona. Ne bom našteval, kaj je z zakonom narobe, in ni pomembno, zakaj zakon s 1. januarjem 2023 ni izvedljiv, pomembno je le, da se tega zavedamo in to popravimo. Vlada dr. Roberta Goloba se zaveda pomembnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi za našo družbo, zato je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi, katerega ključni cilj je zamik začetka njegove uporabe v poglavitnem delu. Tako bomo lahko ponovno proučili poglavitne rešitve sprejetega zakona in na podlagi tega oblikovali ustreznejšo zakonodajno materijo, ki bo v praksi omogočala uveljavitev sistema dolgotrajne oskrbe. Koalicijski partnerji smo se s koalicijsko pogodbo zavezali k sprejetju sprememb Zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerimi bomo ustrezno definirali pravice in njihovo izvajanje kot tudi solidarno, pravično in vzdržno finančno konstrukcijo, ki bo temeljila na progresivni obdavčitvi premoženja in drugih proračunih virih. Prav tako je naša zaveza, da bomo zagotovili dovolj usposobljenega kadra za dobro delovanje sistema dolgotrajne oskrbe in uvedli družinskega pomočnika tudi za starejšo osebo, trenutno je to samo za invalide, ki potrebuje nego in varstvo. Zato pa je potreben zamik začetka uporabe zakona, saj bomo lahko v tem času ponovno proučili nekatere določbe veljavnega zakona in pripravili popravke. Poleg tega želimo z danes obravnavanim predlogom zakona zagotoviti proračunska sredstva iz naslova dviga plač zaposlenih v socialno-varstvenih zavodih in spremembo standardov in normativov. Slednji namreč predvidevajo, da se bo do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo na več kot 2 tisoč 200. S predlagano rešitvijo bomo razbremenili pritisk na povišanje cen oskrbnin, kar je v trenutnih razmerah nujno potrebno. Poslanski skupini Svoboda menimo, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi nujno potreben, zato ga bomo seveda podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 11. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Okej. Še kdo? Potem pa prosim za prijavo. Besedo ima najprej gospod Andrej Hoivik, naslednja je gospa Alenka Helbl. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Jaz bi se v petih točkah opredelil v resnici do našega amandmaja, ki mi pa tudi omogoča, da malo tudi svoje stališče izpostavim, kar se tiče te predlagane novele, ki pravzaprav ne samo, da zamika Zakon o dolgotrajni oskrbi, ampak ga po mojem mnenju tudi ukinja, ker verjetno bo naslednji korak vladajoče koalicije, da bo povsem novelirala in uničila ta dober zakon. Prva stvar, prva točka, kot je minister Luka Mesec dejal, ta materija bi šla pod novo ministrstvo, za tako imenovano solidarno prihodnost, ki bi ga minister Mesec vzpostavljal eno leto. In seveda ne gre tako s tem zakonom, ki je pa že podlaga in morate tudi v vladni koaliciji pripraviti nekatere podzakonske akte.

kar pa absolutno ne drži. Sredstva so zagotovljena tako v načrtu za okrevanje in odpornost, tako v integralnih proračunih za leti 2022,2023. Ko pa boste vi pripravili in ko bo Državni zbor sprejemal rebalans, vam ta Zakon o dolgotrajni oskrbi nasprotuje, boste potem ta rebalans sprejeli in zato ga pač zamikate. To je bila prva točka. Druga točka, kot sem rekel, treba je delati. Prej sem govoril z vašim državnim sekretarjem na Ministrstva za pravosodje. Pravi, da si bo vlada vzela Absolutno potrebujete dopust. Vendar če se spomnimo, prejšnja vlada Janeza Janše ni jemala dopusta, zato so si nekateri izplačali te dodatke, ki ste jih vi tako problematizirali, češ, kako si zdaj to izplačujejo nekateri ministri in državni sekretarji. Ne, bila je epidemija, tudi poleti se je delalo, pripravljale so se stvari za naslednje valove epidemije, ki pa zgleda v Sloveniji kljub porastu okužb ne obstaja več. Seveda v svobodi. Tretjič. Vse, kar ni javno, kar je koncesijsko, kar je zasebno, je za vas slabo, je pogorišče, je treba takoj zavreči. To je politika Levice, to je politika gospoda Miha Kordiša, ki tudi v Škofji Loki, na primer, nasprotuje gradnji koncesijskega doma za ostarele. Tukaj javno pozivam vse v Škofji Loki in tudi zagotavljam, zagotavljam, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da bo ta dom zgrajen, financiran iz sredstev, ki jih je zagotovil minister Janez Cigler Kralj v prejšnjem mandatu. Takrat se je Škofja Loka prijavila na ta razpis. Ta dom za ostarele, ki bo nudil oskrbo 156 stanovalcem, bo zgrajen, pa lahko Miha Kordiš v mojem lokalnem okolju dela, kar hoče. Tukaj bom naredil vse, kar je v moji moči, da bo ta dom zgrajen. Četrta Četrta točka, nujni postopek. Kakšne razmere zdaj vladajo, da spet vlada že z ne vem katerim zakonom predlaga nujni postopek za zakon, ki začne pravzaprav v celoti veljati 1. 1. 2023? Seveda, nujni postopek je potreben, da še pred rebalansom proračuna za leto 2023 to novelo sprejmete, da boste potem lahko lažje z rebalansom vsa ta sredstva na ministrstvu za socialo dali NVO, ki so vam pomagali 24. aprila zmagati te volitve. Namesto da bo šel denar za starejše, za delavce v DSO, bo šel denar NVO, kot so Inštitut 8. marec in drugi. In še petič. Kot sem dejal, viri financiranja so zagotovljeni. Teh 30 milijonov, ko govorite s 1. 9., Zakon o dolgotrajni oskrbi ne omenja niti slučajno niti enkrat datuma 1. 9. 2022. Seveda je pa treba ta sredstva dobiti iz integrale, iz tistega kolača integralnih sredstev, ki pripadajo Ministrstvu za socialo, delo, družino in enake možnosti. Tukaj se bo moral državni sekretar, če ne minister, potruditi in zagotoviti ta sredstva. Seveda, če je pa ta sredstva obljubil nevladnikom, da jih bodo dobili že 1. 9., to pa ni naš problem, to je problem obljub, ki jih ta vlada zdaj ne bo mogla dati svojim podpornikom iz nevladnih organizacij. Jaz bom absolutno naš amandma podprl in tukaj bom za. Absolutno pa bom glasoval proti tej noveli, ki pravzaprav ukinja dolgotrajno oskrbo, ki ukinja 20-letni trud vseh prejšnjih vlad, da bi pripravili sistemski zakon. In še enkrat na tem mestu čestitke tako ministru bivšemu Janezu Ciglerju Kralju, ki je v času epidemije s svojo ekipo na ministrstvu pripravil ta zakon. Že, ne vem, 105. različica je prišla v Državni zbor in tudi takrat vladni koaliciji, ki je lanskega decembra ta zakon tudi sprejela. Še enkrat, minister, hvala za vaše delo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Alenka Helbl. Izvolite. ALENKA HELBL (PS SDS): Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem kolegom! Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil sprejet. O dolgotrajni oskrbi. Vsi se zavedamo, kako pomembno je to področje. Tudi sami bomo slej ko prej tam nekje ali pa že imamo izkušnje s sorodniki. Poznamo primere, življenjske, konkretne primere, kako težko je v tem času, ko se res tako zelo hitro staramo, poskrbeti za vse naše sorodnike, da tudi pomagamo tistim, ki so v službah, ki morajo poskrbeti za starejše, svoje starejše, ki jih skrbi kako bo z njimi. Zato smo se, jaz mislim, vsi razveselili tega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet in, kot je že rekel kolega Andrej, res vsa pohvala bivšemu ministru Janezu Ciglerju Kralju in vladi Janezu Janše. Ta zakon smo vsi odprtih rok sprejeli. Slišali smo prej o nekih požarih. To sicer ni bila najbolj posrečena izbira, kolega Kordiš, v tem času, ampak s tem, kar se sedaj počne, požari ne bodo pogašeni. S tem prilivamo bencin, dodatni bencin še na ta požar glede oskrbe starejših. Jaz zelo težko poslušam, ko rečejo tudi ko sem malo povprašala naokrog, sem dobila informacije od inštitucij, ki bi bile vključene, ne govorim samo o ministrstvu − da se ne da, ni časa, da ne vedo, kdo bo to plačal. Kako se ne da? Se res ne da zaradi starejših urediti te zadeve? Če gremo naokrog, tudi po podeželju, ne govorim o mestih, in pogledamo, kako so se starejši ljudje, ki želijo ostati čim dlje doma,

Ja, super, zato da se bodo sredstva porazdelila tako, kot si želite. Tako kot so do sedaj prihajala sredstva za starejše. Koliko let ni bilo zgrajenega nobenega doma za starejše, javnega doma, so pa nastali domovi s koncesijo in prav zato ni prave konkurence. Zato ljudje odhajajo v domove s koncesijo, ker je to akutna stvar. Če res želimo imeti,

bi se morali resnično potruditi, da bi ta zakon, za katerega pravite, da je totalno zanič, uredili tako, da bi začel veljati pravi čas, čim prej. Delati je treba. Treba se je potruditi, treba je pognati mašino, da bo začela delati za ljudi. Ne za to, da se bo ustanovilo čez eno leto ali ne vemo, v katerih mesecih, tisto fenomenalno ministrstvo in se boste potem šele začeli s tem ukvarjati. V tem času se bo zgodilo s starejšimi − kaj? Kaj? Malo se vprašajte, kako se pravzaprav sedaj ljudje sprašujejo, kaj bo s tem. Pričakujejo naše takojšne ukrepanje, čim prejšnje. Za ljudi, za njih, zaradi njih smo tukaj. Njihove interese zastopamo tukaj. Morda se tukaj res na odziv ne strinjamo, ampak tista linija, za kar smo tukaj, pa mora biti in je verjetno za vse enaka.

Spoštovana predsednica, hvala lepa za dano besedo. Spoštovani kolegi poslanci in poslanke! Slovenskim družinam, starostnikom in vsem odraslim osebam, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali poškodb ne zmorejo več samostojno skrbeti za sebe, ste po moji oceni prizadejali velik udarec. Na izredni seji, mislim, da je bila 14. julija, ste v eni potezi naredili dvoje. Ukinili ste Urad za demografijo, s sedežem v Mariboru, in predlagali ste prolongacijo oziroma preložitev Zakon o dolgotrajni oskrbi. Po moji oceni gre dejansko za dve res nedržavotvorni potezi. Tukaj je na mestu vprašane, ali si Slovenke in Slovenci res to zaslužijo s strani vladajočih. Ni Ni skrivnost, da imamo v Sloveniji nizko število rojstev, po drugi strani imamo pospešeno staranje prebivalstva, kar v praksi pomeni, da enostavno z naravnim prirastom ne moremo obnavljati svojega prebivalstva. Vsi lahko ugotovimo, da gre dejansko za največjo strateško grožnjo Sloveniji, vi pa kljub temu to izjemno pomembno institucijo ukinjate. Toliko o Uradu za demografijo, ki bo v zdaj že manj kot 30 dneh ukinjen. ukinjen. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga vi atakirate s to novelo, smo sprejeli 9. decembra 2021. Kot je bilo rečeno, po več kot 20 letih mrtvega teka na tem zelo pomembnem področju smo končno pospešili zadeve, poskrbeli za starejše in šibkejše, torej za vse tiste, kot sem uvodoma dejal, ki zaradi starosti, duševne in telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. Strinjam se z bivšim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, ki je dejal kar smo v končni fazi vsi videli na odprti sceni – da je bil sprejet s konsenzom, soglasjem, s prizadevanjem vseh deležnikov, kot rečeno, zagotavljal bi dolgotrajno oskrbo na domu plus institucionalno varstvo na najvišjem možnem nivoju, torej v javnih institucijah.

prihranimo te nepotrebne stiske, ki verjetno čakajo vsakega izmed nas, in tudi verjetno neko pomanjkanje, da jim to s tem sistemskim zakonom olajšamo. Mislim, da je čas, da to solidarnost, spoštovani kolegi iz koalicije, pokažete in da poskrbimo za tiste, ki jih naslavlja ta naš zakon. Namesto da si izmišljate neka ministrstva, kot je vaše ministrstvo za solidarno prihodnost, pomagajte tu in zdaj, ta trenutek. Pred vami, kot je bilo rečeno, je

Novela zakona, ki predvideva zamik izvajanja obstoječega zakona, je res slaba rešitev, kar ste dejansko naredili na silo, po neki nuji, samo da nagajate. Zato predlagamo tudi umik te vaše novele in v neki polnosti, v nekem daljšem časovnem obdobju dejansko omogočimo predvideno uveljavitev obstoječega zakona. Ob zaključku mi dovolite še, da se tudi sam zahvalim prejšnjemu ministru Janezu Ciglerju Kralju, ki je res oddelal odličen ministrskih mandat. Res, kapo dol! Zelo je pospešil gradnjo več kot nujno potrebnih domov za starejše občane. Tudi na Štajerskem smo podpisali več pisem o nameri. Tako, prejšnji minister, res hvala! Tako se dejansko v praksi dela za starejše občane. Hvala.

Zakon o dolgotrajni oskrbi in na zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi. Vsi v tej dvorani se strinjamo, da je zakon o dolgotrajni oskrbi nujen in potreben. Vendar, žal, zakon, ki je bil sprejet lansko leto, ni izvršljiv. O tem lahko poslušamo od vseh deležnikov, tudi od izvajalca ZZZS ter tudi od potencialnih Bistvenih težav, ki so v tem zakonu, ni moč odpraviti čez noč. Zato je treba opraviti tako široko razpravo, kot jo je napovedal državni sekretar, z vsemi deležniki, strokovno javnostjo, izvajalci, uporabniki, urediti stabilno in vzdržno financiranje, kadre in tudi vstopne točke, ovrednotiti storitve in še bi lahko našteval. Začetek dela po sedaj veljavnem zakonu bi v bistvu še poslabšal sedanjo situacijo in jo naredil še bolj nepregledno. Vloženi amandma pa je zastavljen tako, da v bistvu preprečuje možnost, da se zakon, ki je neizvršljiv, v določenem roku uskladi tako, da se lahko začne izvajati.

Ker so nam volivci podelili mandat, da med drugim popravimo tudi napake in nedoslednosti prejšnje vlade, seveda osebno amandmaja ne morem podpreti,

narediti zamik nove uredbe, ki jo dejansko prinaša koalicija in nov minister Luka Mesec ter njegovi zaposleni v trenutno obstoječi zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta je pa nastal zaradi odgovornih poslancev v tem državnem zboru v prejšnjem mandatu in tudi zaradi odgovorne vlade. Se pravi, nastal je zato, ker smo se končno zavedeli tega, da ni mogoče v nedogled odlagati skrbi za starejše. Včasih je dejansko bila skrb nekako na družini. Danes je čas in delovnik takšen, da družina ne more poskrbeti za vse svoje ostarele, za starše in dedke in babice. Da je ta

takratna Levica s svojimi desetimi poslanci, ki so s skupnimi močmi poskušali na vsak način z vsemi mogočimi podtikanji, težkimi, kako naj rečem, obrati, na koncu tudi z obstrukcijami ustaviti ta zakon. Kaj je bil vzrok, ali je bilo takrat to odgovorno ravnanje teh poslancev ali ne … Danes bi se gospa sekretarka gotovo strinjala z menoj, smo se pogovarjali še

Ampak kljub vsemu moramo reči, da so dobre stvari v obstoječem zakonu in da se obstoječi zakon tudi že izvaja in tudi dober feedback imamo od ljudi, ki so delali pilotne projekte in ki ta moment delajo nekaj od tega zakona, se pravi, na domovih ostarelih. Zakaj na domovih ostarelih? Ena najbolj pomembnih zadev in novitet ter izboljšav starostne oskrbe, pa tudi drugih, ki so pomoči potrebni, je ta oskrba na domu. Veliko večino starostnikov imamo, ki živijo v svojih hišah in dejansko več ne morejo poskrbeti sami zase. Zaradi tega jim je ta dolgotrajna oskrba na domu nekako rešilna bilka in so strašansko veseli fizioterapevta in tudi drugega strokovnega delavca, ki pride k njim na dom. Tako da še enkrat, nekako se spet želi nekaj zaustaviti, zabremzati. Tudi pred časom, dvema, tremi leti je bila tukaj Levica, ki je držala ročno zavoro nad temi izboljšavami.

v določenem roku je bilo tudi zapisano, da se bodo zagotovila dodatna sredstva s prispevkov, ampak v tem momentu bi zaustavitev izvajanja zakona bilo samo prelaganje odgovornosti za naprej. Ne bom obsojal, ampak še enkrat, tako minister Mesec, ki je sedaj dejansko nekako zadolžen za dolgotrajno oskrbo, kot tudi sekretar, mislim, da sta si dejansko obula prevelike čevlje in da tega nista

Hvala lepa, predsednica. Dober dan vsem še enkrat! Kar nekaj zadev je bilo izpostavljenih v stališčih ali pa predhodno v dopolnilni obrazložitvi, ki jo je predstavil državni sekretar, in bi rad na nekaj teh dilem morda odgovoril ali pa opozoril na kakšne nedoslednosti, morda postavil še kakšno dodatno vprašanje. Najprej v poročilu Evropske komisije o stanju dolgotrajne oskrbe piše še pred sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi decembra 2021, citiram: »V Sloveniji ni enotnega in krovnega zakonodajnega akta, ki bi pokrival dolgotrajno oskrbo. Storitve, ki bi jih lahko opredelili kot dolgotrajno oskrbo, se zagotavljajo v okviru različnih sistemov: zdravstvenega, socialnega sistema in sistema starševskega varstva, sistema pokojninskega zavarovanja ter izobraževalnega sistema in sistema oskrbe invalidov.« Ste si zapomnili vsaj tri izmed teh razsutih sistemov, v katere je bila do sprejetja krovnega zakona, ključne reforme prejšnje vlade na področju socialnega varstva, razdeljena in nepregledno razdeljena dolgotrajna oskrba? Ponovim. Te storitve so se do sprejetja tega zakona zagotavljale v okviru zdravstvenega, socialnega sistema, sistema starševskega varstva, sistema pokojninskega zavarovanja, izobraževalnega sistema in sistema oskrbe invalidov. Šest sistemov. Nepregledno, nevzdržno že na kratek rok, kaj šele na srednji ali dolgi rok. Toliko o tem, kaj je neuresničljivo in neizvedljivo in nevzdržno. In vse to znotraj teh različnih politik prek zelo fragmentiranih in razdeljenih postopkov ugotavljanja potreb in upravičenosti z neenakim omogočanjem pravic posameznic in posameznikov, pomanjkanjem usklajenosti med temi sistemi ter, kar je skoraj najbolj ključno, neenakim financiranjem teh potreb − neenako financiranje podobnih ali enakih potreb. 14. Vlada je v svoji koalicijski pogodbi − naš resor je eden izmed dveh odgovornih za to, nosilec je zdravje ocenila − da je to res nevzdržno, da prihaja do takih neenakosti in takih krivic, da jih je treba z enim krovnim zakonom postaviti na skupni imenovalec in narediti področje bolj pregledno, da se ve, ob kakih potrebah komu kaj pripada, in da so lahko te pravice in potrebe medsebojno primerljive in, kar je zelo pomembno pri vsaki zakonodaji, tudi primerljivo financiranje. To je, lahko rečem, na kratko bistvo krovnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Evropska komisija, gospe in gospodje, je tako opisala stanje pri nas v letu 2021 v poročilu o dolgotrajni oskrbi. To poročilo še pred sprejetjem ključne reforme, Zakona o dolgotrajni oskrbi, je dostopno na njeni spletni strani. Poročilo je javno in si ga lahko preberete. Prejšnja ekipa je v nevzdržnem stanju, lahko rečem v izjemno zahtevnih razmerah covida in vseh ostalih kriz, ki so bile posledica covidne krize, uspela v zahtevnih medresorskih procesih, ki sem jih prej v stališču Poslanske skupine Nove Slovenije opisal, zakon sprejeti, in je bil, hvala vsem, ki ste takrat pri tem sodelovali ali pa so pri tem sodelovali, tudi prečiščen skozi sito Državnega zbora in nenazadnje tukaj v Državnem zboru potrjen. Tako da, poslanke in poslanci, ki pljuvate po tem zakonu, ki ga je ta visoki zbor potrdil, pravzaprav pljuvate po nas vseh. Toliko v razmislek. Trdim in stojim za to trditvijo, da prejšnja vlada in prejšnja ekipa zdravja in dela, družine, socialnih zahtev in enakih možnosti, pozor! tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi je pomenil bolj enake možnosti za naše babice in dedke, za vse upravičence do dolgotrajne oskrbe, ni nagajala sedanji vladi, ko je sprejela in v ta državni zbor poslala zakon, kasneje potrjen. Tudi ni zanalašč vezala črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na ta zakon. Nasprotno. Ob tako akutnem pomanjkanju mest v domovih za starejše, s katerimi se srečujete tudi vi, kolegice in kolegi, oziroma bom rekel drugače, dokler se s tem ne srečaš osebno, ne veš, kakšna travma je to. Ko pa se naenkrat v tvoji družini ali pa v bližini nekomu s kateregakoli razloga zgodi taka sprememba v življenju, da nemudoma potrebuje dolgotrajno oskrbo, pa se v sedanjem sistemu znajdeš, lahko rečem, v enem nepreglednem, nerazumljivem, predvsem pa neobvladljivem sistemu iskanja prostega mesta v domu za starejše. Ko ugotoviš, številne so te zgodbe, kot prejšnji minister z ekipo smo se dnevno srečevali s kar nekaj takimi zgodbami, da mesta v kratkem ni, začneš iskati druge variante, ki so pa, to hitro spoznaš, ob neurejenosti področja, ker zakon še ni bil sprejet, predvsem lahko rečemo na trgu nepregledne, neregulirane in velikokrat zelo zelo drage, ki se jih tudi družine z, lahko rečemo, malo višjimi prihodki komaj privoščijo. In gospe in gospodje, ta novela, ki jo imamo danes na klopeh, bi takšno stanje podaljšala še za eno leto. Ja, zlomil se mi je glas, zato ker ne morem verjeti, da lahko kdorkoli sodeluje pri tem. Poslanci Nove Slovenije ne bomo sodelovali pri tem, zato ker je neodgovorno, predvsem pa do starejših izjemno, pa bom mil, nekorektno, da ne rečem celo škodljivo ali pa škodoželjno, takšno nevzdržno stanje podaljševati vsaj še za eno leto. Pa nekdo je že to omenil, in mislim, da to ni samo za eno leto. Zakaj? Spoštovani državni sekretar, to bi rekel isto ministru, v bistvu je to sporočilo za ministra, pa nismo slišali samo od vas včeraj na odboru oziroma od ministra, ampak tudi od številnih koalicijskih poslank in poslancev. ZZZS in uradniki na obeh ministrstvih so vam rekli,

25. decembra 2023 vam bodo rekli isto. Ali pa mogoče še prej. Septembra 2023 bodo rekli isto: »Minister,« takrat boste mogoče minister ali državni sekretar, »poglejte, tole je bil prekratek rok. V tako kratkem roku se ne da pripraviti teh obsežnih sprememb.« Kaj boste pa takrat naredili? Seveda je ZZZS proti, če mu pa zakon nalaga v tem prehodnem obdobju dodatne finančne obveznosti, ampak hkrati tudi prinaša pokrivanje razlike iz proračuna. Proračun je pa najbolj solidaren vir v vsi pravzaprav, ki ustvarjamo, prispevamo v proračun. Točno je določena časovnica, kako v kakšnem deležu se storitve dolgotrajne oskrbe krijejo do uvedbe dajatve skupnega prispevka, za katerega smo se tudi zavezali v mejnikih v načrtu za okrevanje in odpornost. Mislim, da tukaj ni problem neizvedljivost, ampak je problem, da je pošla sapa, sapa obljub visokih in velikih besed o pravicah, o zagotavljanju sedaj novih razmer. Prejšnja ekipa je imela izkušnje, znanje, tudi veliko odprtost do komunikacij v zvezi deležniki in predvsem motivacijo, da se nevzdržno stanje, ki sem ga opisal na začetku te razprave, konča in da se začne novo poglavje za naše starejše sodržavljanke in sodržavljane. Očitno nova ekipa žal na škodo teh starejših te motivacije nima. Upanje še obstaja, ampak kot vidim, bo ta novela danes sprejeta, in to je velika škoda, ker nevzdržno stanje podaljšujete še za vsaj vsaj dodatno leto. Ampak zapomnite si, kaj vam bodo uradniki rekli čez eno leto, in ZZZS, če bo še vedno med tistimi, ki mora zagotavljati sredstva. Kadrovske težave in izzivi. Državni sekretar, res je, premalo kadra, preobremenjen kader,

Ni vse samo v plačilu, je pa plačilo zelo pomembno. Tega smo se zavedali in tu mislim, da ste skoraj korektno navedli, niste navedli točno obdobja, ampak navedli ste, da sta se dve ključni rešitvi pripravili že lani. To je naredila ekipa pred vami in spomnite se na primopredaji, kjer ste bili tudi prisotni, sem ministru in vam in celi ekipi tudi na srce položil, da nadaljujte s tem in da zagotavljajte korake k boljši plači in k izvajanju novih standardov in normativov, da bodo ta delovna mesta bolj privlačna, da se bo več ljudi odločalo za delo v socialnovarstvenih zavodih in nenazadnje, da se skupaj – to je pa naloga vseh nas – trudimo za to, da se bo socialni čut, čut za človeka, za solidarnost v naši družbi krepil. krepil. Lahko vam zagotovim, obiskal sem ogromno domov za starejše v preteklih dveh letih in pol, sam sem pa v mladosti odraščal zelo blizu enega doma in sem bil veliko vključen tudi v življenje stanovalk in stanovalcev v tem domu. Ni skrivnost, da je to Dom starejših Črneče pri Dravogradu. Za službo v domu za starejše se ne boš odločil zaradi plače ali zaradi kateregakoli materialnega razloga, ampak zaradi srčne kulture, zaradi poslanstva. Lahko rečem, da smo vsi mi danes tukaj tudi in včeraj na odboru, ko je bilo še bolj, ne še bolj, danes je razprava na nivoju, včeraj na odboru pa ni bila na nivoju, spoštovane in spoštovani, in to ne prispeva k temu, da bi se ljudje odločali za tako plemenite poklice. Seveda smo pa dolžni, spoštovani državni sekretar minister ter koalicija, da pa se vseeno materialni položaj teh zaposlenih, ki so bili prvi na fronti v covidu, ustrezno uredi. Tu bi vas opozoril, podpišem še enkrat, kar ste rekli glede pomanjkanja kadrov in vsega tega, ampak spoštovani državni sekretar, to bi mirno preživel, če bi to na stališču nekdo iz opozicije predstavil … / oglašanje Zdaj ste pa vi v poziciji, ko imate v rokah škarje in platno. Nastavki so dobri, izpogajali smo višje plače s sindikati v težkih razmerah, v predvolilnem obdobju oziroma smo tisto tik tik predvolilno obdobje prehiteli, ker smo v rekordnem času, mislim da v treh mesecih, naj me kdo popravi, če se motim, brez štrajkov in brez vsega s sindikati izpogajali, zdravje, delo, družina in sindikati, višje plače za prvo fronto najbolj obremenjenih v domovih za starejše. Zdaj je na vas, da izpogajate višje plače za naslednje in da zagotovite denar. Prav tako višji standardi in normativi, državni sekretar je korektno povedal, da so bili lani sprejeti, ni pa povedal, da smo to naredili mi z mojo ekipo in smo naredili uslugo sedanji ekipi. Poznavalke in poznavalci vedo, da se je s temi standardi in normativi odlagalo 20 let. Podobno kot z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Kot vroč kostanj se je to metalo iz roke v roko, pa drugemu, pa je oni metal iz roke v roko, pa nazaj. In vedno je bilo to neizvedljivo. Čutili smo dolžnost in jaz osebno sem čutil dolžnost, da to uredimo. Tako smo dosegli s sindikati, Skupnostjo socialnih zavodov, torej stroka, socialni partnerji in pa vlada, ministrstvo za delo pod prejšnjo ekipo, dogovor o sprejetju standardov in normativov,

Delati je treba, pokazati rešitve in korake k temu. Ta novela ni korak v to smer.

enaka ekipa na ministrstvu za delo, in to sem tudi na primopredaji predal državnemu sekretarju, tu prisotnemu, in pa ministru, bi v jeseni, septembra, oktobra,

bolj podobno ali pa čim bolj podobno bivanju doma, z vrhunskimi podpornimi storitvami za ljudi, ki ne morejo več biti doma iz različnih razlogov ali pa ne želijo, hkrati pa ne želijo biti in ne potrebujejo še institucionalne oskrbe. Znova bi z eno novo obliko sistemsko dopolnili možnost izbire za naše starejše, kako bodo preživeli jesen svojega življenja. Poglejte, državni sekretar, tule se nič ne govori o tem, kaj bo zdaj s tem javnim razpisom. Ali bo šel ven? Mi smo občine, ki se jim moram zelo zahvaliti, in izvajalce po vsej Sloveniji v preteklih dveh letih res sproti obveščali o možnostih, načrtih. so bile tudi izjemno motivirane. Nekateri so v rekordnem času, tudi v mesecu, dveh, dobili gradbena dovoljenja, se pripravili, prijavljali na razpise in se zdaj gradi po celi Sloveniji, na kar sem ponosen, in to je v dobro naših babic in dedkov. in dedkov. Mi smo jih pripravljali na to, da v vsakem primeru bo v jeseni ta razpis. Kaj bo zdaj s tem razpisom? Občine pridobivajo gradbena dovoljenja, se pripravljajo na to. A zdaj ta razpis bo ali ga ne bo? Meni se zdi neodgovorno tako igrati tudi s tem nivojem ali pa s tem vidikom vlaganja v dolgotrajno oskrbo. Jaz moram zaščititi koncesionarje, ki jih je približno 50 % v celotni javni mreži oskrbe starejših. Jaz jih moram zaščitit, to je del javne mreže. Moram tudi zadrego državnega sekretarja, ko nekdo govori o koncesionarjih kot o lopovih, ki javni denar bašejo v zasebne žepe. Moram zaščititi tudi zadrego državnega sekretarja, resno mislim. Približno polovica oskrbe starejših v Sloveniji je v koncesijskih domovih, približno polovica v državnih. Oboji so zelo dobri ali pa delajo na tem, kar imajo, na tej infrastrukturi, s temi kadri daleč čez svoje zmožnosti. In ni fer, da se tu koncesionarje kakorkoli napada ali zmerja. Oni so del javne mreže in brez njih trenutno Slovenija ne bi mogla zagotavljati niti tega nivoja oskrbe starejših. Ni fer in jaz jih želim tukaj v tej razpravi zaščititi. To se ne dela in jih ni primerno tako napadati. Upam, da se bodo še vedno številni zasebniki, ki čutijo to poslanstvo in imajo tudi investicijska sredstva, odločali za investiranje v to. Zakaj je koncesijski dom v v enem vidiku pridobitev za lokalno skupnost, vam lahko številni župani, ki so danes tudi tukaj, nekdanji župani, ki so danes poslanci, potrdijo. Zato ker zasebnik prevzame tveganje, investira in potem on to upravlja. Seveda je pa podvržen enakim standardom kot državno investirani domovi. Po navadi so te investicije hitreje izvedene, tudi kvalitetno na nivoju, pa še kakšne dodatne storitve se ponudijo. Ampak tudi državni so krasni, se zelo razvijajo. Jaz mislim, da imamo eno najboljših dolgotrajnih oskrb, evropsko gledano ali pa v zahodnem svetu. Tako da oboji, državni, so del javne mreže. Nehajmo s tem lovljenjem čarovnic, pa zažiganjem, ko je to moderno tukaj ali pa ko so kamere prižgane, drugače pa vsi vemo, kako potrebni so vsi v tej javni mreži. Imeli smo znanje, izkušnje in motivacijo, da uredimo to področje. Opravili smo svojo dolžnost. Žal je pa v škodo naših babic in dedkov ta sapa hitro pošla, kolikor imam občutek. Zato ta novela zakona, ki jo imamo danes v obravnavi, ni v redu in ji bomo poslanci Nove Slovenije nasprotovali. Morda še kot zadnje upanje, da se vendarle sedanja odgovorna ekipa vrne k intenzivni pripravi popravkov, pravilnikov in zakona in da se zakon vendarle začne s 1. 1. 2023 obravnavati,

da če bi imeli odgovorno koalicijo in operativno odgovorno vlado, potem bi bila danes izredna seja zaradi požarov na Krasu, v podporo vsem tistim, ki kot gasilci in pri drugih službah zdajle svoje življenje in zdravje dajejo v ospredje na tnalo, da zaščitijo druge in da bi pomagali vsem tistim, ki so pomoči potrebni. Tako pa imamo danes izredno sejo, na kateri se ukvarjamo s spremembo oziroma po domače rečeno odmikom zakona o trajnostni oskrbi, zakona v korist starejšim. Oskrba starejših je zagotovo vrednota, ki je vredna vse podpore, ki ima zagotovo prostor v moderni družbi in zasluži tudi ustrezno pozornost. Ampak predlog, ki je pred nami, je drugačen. Pomeni odmik

komisija, ki bo to spremljala. No, veste, to bi samo komentiral z besedami Winstona Churchilla, ki je rekel, če hočeš nekaj zavleči v nedogled, potem v politiki oblikuj komisijo. Moje osebno mnenje je, da v resnici cilj današnje seje ni isti, kot je formalen, se pravi premik uveljavitve tega zakona v korist starejših, za pomoč starejšim, za oskrbo starejšim za leto dni, ampak da gre za čisto nekaj drugega. V resnici je danes ta predlog na mizi zato, ker boste v tem letu dni iskali variante, da iz tega zakona nikoli nič ne bo, in da boste 300 milijonov sredstev iz Evropske unije, ki jih je že namensko zagotovila vlada Janeza Janše v prejšnjem mandatu za ta namen, za trajnostno oskrbo starejših, preusmerili v svoje paravojaške enote, se pravi nevladne organizacije, tiste, ki so utemeljene na kulturnem marksizmu LGTB +. +. Kadarkoli začnemo govoriti o nevladnih organizacijah, takrat se zmeraj potem začne skrivati za gasilci. Gasilci, ki so danes izpostavljeni, bolj ne bi mogli biti, in njim bi morala biti posvečena ta seja, gospe in jaz se spomnim, kolikokrat sem bil tudi predlagatelj zakonov v pomoč gasilstvu, v pomoč gasilcem, za sredstva, ki niso bila posebej velika, mislim, da je šlo največ za 5 milijonov naenkrat, pa vedno je bila vsa leva stran parlamenta proti v prejšnji sestavi. Vedno. To veliko pove. Ko pa gre za vprašanje nevladnih organizacij, se pa hitro skriva za njo, veste, nevladne organizacije so tudi gasilci. Ne, niso. Nevladne organizacije, o katerih govorimo tukaj, so tiste, ki so utemeljene na kulturnem marksizmu LGTB + in so vaša paravojska in so včeraj šminkirale po tem parlamentu, konkretno v Državnem svetu, in nabirale milijone. njih po mojem mnenju vi zdajle premikate ta zakon, zato da boste še ta denar od starejših preusmerili k tem vašim na LGBT ideologiji kulturnega marksizma utemeljenim nevladnim organizacijam. To je po mojem mnenju tisto, kar je žalostna zgodba te današnje seje. Naj samo poudarim, da vsekakor bom podprl amandma, ki je dan z naše strani, zakonu kot takemu pa bom v celoti nasprotoval. Nasprotoval zato, ker zapuščina, ki jo je pustila prejšnja vlada, omogoča, da ustrezno poskrbimo tudi za starejše. Prejšnja vlada je zagotovila več kot 10 milijard evrov investicijskih sredstev, ki jih vi očitno ne znate uporabiti ali pa imate z njimi kakšen zelo čuden namen. Prejšnja vlada je v zadnjem četrtletju svojega dela dosegla 9,8-odstotno gospodarsko rast, kar je uspeh na nivoju azijskih tigrov. Dosegla je izjemno velik presežek prihodkov v proračun nad odhodki. Vse to utemeljuje, da bi lahko brez problema zakon v podporo starejšim, o trajnostni oskrbi starejših uveljavili takoj, če bi vi to hoteli. Pa nočete, ker hočete denar kanalizirati k svojim. In to je vsa resnica te zgodbe. Še nekaj naj dodam. Glejte, v samo 48 urah prejšnjega tedna se je pokazala vsa realnost vaše politike. V 48 urah ste ukinili urad za demografijo. Se pravi, ne zanimajo vas otroci v narodu, ki ima drugo najnižjo rodnost na svetu, vsaj v Evropi zagotovo, mislim pa, da na svetu, ne zanima vas očitno problematika starejših, ker zakon, ki je danes pred nami, pomeni zamik uveljavitve zakona v pomoč starejšim za vsaj leto dni, verjetno pa, kot se reče, ob svetem Nikoli. Sprejeli ste začetek podiranja ograj na slovenski meji, se pravi izpostavili Slovence nevarnosti, z zakonom, v katerega ste to podtaknili v zadnjem trenutku, tako da športniki niti reagirati niso mogli, ste še športnikom vzeli njihovo športno opremo.

SDS): Vse to so razlogi, ki govorijo o tem, da bi zakon brez problema lahko uveljavili, če bi vi to hoteli. Pa očitno tega nočete. V enem stavku bi se pogojno strinjal s tistim, kar je sicer na sugestijo novinarjev rekla predsednica Državnega zbora, ampak z enim pogojem, ko je rekla, da vlada in koalicija dela kot mravljice. Ja, strinjal bi se pod pogojem, da se strinjamo, da so to tiste rdeče marabunta mravlje, ki zlezejo povsod, požrejo vse, za njimi pa ostane samo opustošenje.

bo treba tudi poslovnik urediti. Tak način postopkovnega je neprimeren, ker se nanaša točno na to. Gospod Grims se sploh ni držal teme, govoril je vse drugo, poleg tega bi pa prosil, da mu v skladu s 77. členom Poslovnika izrečete opomin za žalitev nevladnih organizacij s paravojaškimi in ne vem kakšnimi strukturami. In če kdo izvzema gasilce iz tega, so točno nekateri vaši volivci, ki mi zaradi takih izlivov, kot jih imate ves čas proti nevladnikom, proti civilni družbi, pišejo maile, da naj vzamemo denar za gašenje od vseh nevladnikov – samo ne od gasilcev. Jaz se strinjam, gasilci so ena izmed organizacij. Tisti, ki ste prej tu navajali, kolega Hoivika ni, 27 tisoč 500 imamo nevladnih organizacij,

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz se bom držala vsebine, ki je točka dnevnega reda danes na tej seji. Danes torej govorimo o tem, da naj bi se izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi zamaknilo za eno leto. Če želite mojo oceno tega dejanja, potem vam povem, da je to nesprejemljivo in tudi neodgovorno. Glede na to, da sem zelo podrobno spremljala, kaj vse se je dogajalo v prejšnjem mandatu tako na področju zdravstva, ki je vezano na Zakon o dolgotrajni oskrbi, še posebej pa na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer sem bila predsednica tega odbora in smo večkrat diskutirali o vprašanjih, vezanih na skrb za starejše. In glejte, zdaj jaz ne vem, ali vi ne vidite, kakšna je dejansko situacija v domovih za starejše, v drugih oblikah institucionalnega varstva, tudi v tem, da je pomoč na domu še kako težko zagotoviti in dobiti. Ta zakon pa vse to rešuje. Vi pa to spet zamikate za eno leto. Glejte, to je res neodgovorno do vseh tistih, ki pomoč potrebujejo takoj in nemudoma. Zamikate torej pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih. Zamikate pomoč pri podpornih dnevnih opravilih. Zamikate nekatere storitve zdravstvene nege. Zamikate storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. To je vse del Zakona o dolgotrajni oskrbi. In verjemite mi, prav te točke najbolj vitalno pomagajo vsem tistim, ki to pomoč nujno potrebujejo. Jaz verjamem, da zdaj vsi lahko gledate dol, v računalnike ali pa kamorkoli, ker vas je lahko sram zaradi tega.

Ni bil pa zato, ker se je ves čas prerekalo, najprej glede financiranja − danes je tudi to urejeno − in ves čas so se prelagale vsebine z zdravstvenega resorja na ministrstvo za delo in spet nazaj na zdravstvo, spet nazaj na delo, spet nazaj na zdravstvo … Skratka, vsi so si to podajali kot nekega nebodigatreba. Vmes so bili narejeni nekateri pilotni projekti, nič ne rečem, to je pomagalo, da danes lahko vidimo boljšo sliko, kaj pomeni dolgotrajna oskrba na terenu. Obenem pa se vsi skupaj zavedamo − in smo se že takrat, ko smo sprejemali ta zakon 9. decembra, tega se spomnim, ker je bilo ravno na moj rojstni dan. 9. decembra smo torej sprejeli Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga tako dolgo vsi čakali. Že takrat smo pri utemeljitvi povedali, da bomo ta zakon spremljali v praksi, kako se bodo stvari odvijale, in kjer bomo zaznali, da so pomanjkljivosti, bomo nemudoma pristopili, popravili in dopolnjevali ta del. Vi pa celoten zakon, ki, mimogrede, ureja tudi področje družinskih pomočnikov, zdaj spet za eno leto zamikate. Osebno sem se v Državnem zboru več let zavzemala, da se uredi status družinskih pomočnikov. Pogovarjala sem se z mnogimi, ki so mi povedali, kakšne so razmere na tem področju in kako njihov status ni urejen, kako nimajo niti minimalne plače. Morate vedeti, da ti ljudje delajo oziroma skrbijo za nekoga 24 ur na dan, vse dni v tednu, skozi celo leto. celo leto. Ko boste odločali o takšnih stvareh, si ne predstavljati, kaj se dogaja tukaj v Državnem zboru med poslanci, ampak imejte pred očmi ljudi, ki to pomoč nujno potrebujejo. To je pomembno.

Če pogledamo podatke, ti kažejo, da je 19,7 % oseb danes v Sloveniji starejših od 65 let, projekcije pa napovedujejo, da bo leta 2050 delež te populacije 30-odstoten. Delež starejših od 80 let se bo s 5 % iz leta 2016 do leta 2050 povečal na 11,4 %. povečal na 11,4 %. Kaj to pomeni? Pa saj vam je to verjetno logično, da se verjetnost potrebe po dolgotrajni oskrbi s tem povečuje. Vi pa še čakate z uveljavitvijo tega zakona, ki smo ga že tako čakali 20 let! države, po katerih nekaterih delih smo se tudi zgledovali pri oblikovanju tega zakona, imajo to že vrsto let urejeno, ker se zavedajo, kako pomembno je, da se poskrbi za starejše. Mi pa, kot že rečeno, spet to odmikamo. Tega ne govorim na pamet. Kot predsednica Odbora za delo v prejšnjem mandatu in še prej kot predsednica Komisije za človekove pravice obiskala kar nekaj domov za starejše občane po Sloveniji in drugih oblik institucionalnega varstva, tako kot je že prej kolega Janez Cigler Kralj omenil. Imeli smo tudi precej vsebinskih tem na Odboru za delo prav v zvezi s tem in vedno znova, kamorkoli sem prišla, kogarkoli obiskala, sta se pojavila dva izziva pri teh domovih za starejše občane. Gre za pomanjkanje specifičnega kadra, tudi državni sekretar je uvodoma o tem govoril, seveda se moramo enkrat iz točke A premakniti v točko B. Meni je jasno, da gre za zelo zahtevno, vendar plemenito delo.

ki to opravlja, opravlja to s srcem, res s srcem, kar pa ne pomeni, da ne potrebujejo višjih plač. Druga stvar, ki je tudi bila ogromen izziv pri vseh, praktično pri vseh, domovi za starejše in tudi drugih oblikah institucionalnega varstva, je pomanjkanje prostorske zmogljivosti. Tukaj smo pa naredili ogromen korak naprej v zadnjem letu. Torej ta vlada, ki se ji je marsikaj prereklo. Ampak če pogledate, so od leta 2008 do leta 2018, torej v desetih letih leve vlade, ki so bile takrat na oblasti, za te segmente, torej tudi za infrastrukturo v domovih za starejše

Prejšnja vlada je zagotovila 120 milijonov evrov za naslov izgradnje domov za starejše. Jaz sem ponosna, da smo recimo v Ajdovščini dobili oziroma bomo dobili nov doma za starejše občane, kajti stari ni ustrezal smernicam in bivanjskim razmeram, kot so bile določene leta 2006. To ljudje potrebujejo. Saj mi se lahko sprenevedamo, da to ni ne vem kakšna tema zdaj, ko smo še kolikor toliko mladi, ampak dejstvo je, da je to še kako pomembna tema v tej državi. Meni se to zamikanje zdi res problematično, sploh glede na to, ker če bi bil ta zakon res tako slab, kot vi pravite, res tako slab in ne bi ničesar reševal, čeprav sem prej naštela najmanj sedem stvari, ki jih konkretno in zelo dobro rešuje, potem bi vi danes na to sejo Državnega zbora prinesli vsebinske amandmaje, na vsaj enega za začetek ali pa dva, mislim, da na ministrstvu ne bi bilo preveč težko, da bi to naredili ali pa v koaliciji, ker vas je veliko, in bi že tukaj pokazali, da glede tega zakona mislite resno. Jaz vam pa ne verjamem, da čez eno leto bo kakšna sprememba, ne verjamem, ker sicer bi že danes imeli določene ideje in smernice, kako kakšno stvar zapeljati. Jaz mislim, da se vi zelo dobro zavedate, da je zakon dober, da je to neka platforma, je pa res, kar sem prej povedala, da moramo pri nekaterih stvareh biti pazljivi, videti, kako se stvari obnašajo v praksi in potem te stvari popraviti. Pa saj tukaj smo zato, da stvari delamo na bolje, vsaj jaz upam, in da tudi rešujemo stiske in težave ljudi. Ampak če hočeš to reševati, moraš te stiske in težave tudi začutiti in jih videti in jih slišati. Zato pravim, da je pomembno, da se obišče kakšen dom za starejše občane, da se pogovori s tistimi, ki delajo v njem, da res začutiš utrip in da potem veš, kaj dejansko si želijo, da vlada naredi. Tukaj imamo seveda še ogromno odprtih potencialov. Ampak zakaj zavirati nekaj, kar smo dobro nastavili pred enim letom? Zakaj zavirati? Jaz tega res ne razumem. Tukaj bi res prosila državnega sekretarja, da odgovori, kaj je tisti ključni problem, ki bo čez eno leto rešen in ki bi nenazadnje lahko rešili že danes, samo niste prinesli amandmajev na mizo. Zakaj zamikamo te stvari, če je pa to za ljudi dobro, če jim pomagamo? Ne vem, jaz tega res ne razumem. Tako da bi prosila, da državni sekretar še tekom te razprave odgovori na ta zastavljena vprašanja. Še bolje bi bilo, če bil z nami minister, ampak razumem, če ne more, mi je jasno, da tukaj ne more biti. Po poslovniku lahko državni sekretar na dileme in določena vprašanja, ki smo izpostavljena v razpravi. Tako mi dajte na to vprašanje odgovoriti. Želim si tudi, da danes približno napoveste, kaj so tiste vsebinske rešitve, ki jih boste sicer šele čez eno leto predlagali in s tem na neki način onemogočili ljudem, da dostopajo do res vitalnih

V Državnem zboru se v zadnjem čase vzpostavlja v zadnje čase dobesedno neka patologija, in sicer da se ukinjajo že sprejeti zakoni, ni pa nekih lastnih rešitev. rešitev. Ocenjujete, da so sprejeti zakoni tako zelo slabi, da jih je treba ukiniti, nimate pa lastnih rešitev.

je nastalo po zadnjih dveh letih, ko je bila na oblasti tako imenovana vlada Janeza Janše, pogorišče. Mislim, da je to najnižje, kar bi si danes lahko nekdo privoščil. A pustimo to! mislim, da je treba najprej pogledati nekoliko nazaj. 20 let se ukvarjamo s tako imenovanim problemom dolgotrajne oskrbe. 20 let smo od različnih vlad poslušali, kako je treba zadevo rešiti, kako ima Slovenija velik problem, ker tega še ni rešila, in da moramo čim prej priti do ustrezne rešitve. 20 let. Levica, tudi vi ste že lep čas v Državnem zboru, pa vaših predlogov na to temo ni bilo. Ni bilo. Dolgotrajna oskrba je bila prvič v Državni zbor kot zakon prinesena s strani vlade Janeza Janše. Nobena druga vlada ni prinesla v Državni zbor tovrstnega zakona. In to je dejstvo. In to je resnica To je izključna resnica. Moram povedati, da tudi drugi ste že dlje časa, ali kot politična stranka ali kot posamezniki, bili v tem državnem zboru, pa tudi takrat ni bilo teh rešitev. Je pa seveda v teh dvajsetih letih nastalo nekaj zastarelih konceptov, na katere se v bistvu vlada, takratna vlada Janeza Janše sploh ni mogla zares obrniti. Dejansko so bile nekatere zadeve že precej zastarele in je bilo treba zadevo postaviti na novo. Tukaj pri tej vladi pa ni šlo za to, da bi se Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti otepalo priprave tega predloga, ampak sta Obe ministrstvi sta skupaj pripravili predlog, za katerega, spoštovani, je tudi v Zvezi društev upokojencev bilo mnenje, da je zakon primeren. Se pravi, da s tiste strani, na katero se zakon na nek način najbolj osredotoča, so predloge rešitev podprli. Vi pa dane pravite, da temu ni tako. Pa je tako. Dalje. Dejstvo je, da je bila tudi v času vlade Janeza Janše ustanovljena tako imenovana koordinacija za, bom rekla, strateški svet za socialno politiko, v katerem so bili različni strokovnjaki, tudi minister iz tako imenovane leve vlade. Tudi ti so soglašali, da je predlog dober in da je primeren, da gre v državni zbor in da se sprejme. Seveda pa so vsi, tudi ministrstvo, povedali, da bo verjetno skozi čas treba še kaj dodati. Gre za prvo tovrstno rešitev. Nihče ni nikoli rekel, da je absolutno popolna in da ne bo potrebno kakršnekoli dodatne vsebinske spodbude ali pa rešitve. Jaz se tukaj resnično sprašujem, kako lahko je koncept, ki je bil predstavljen tudi strokovni javnosti, ki je bil predstavljen tudi deležnikom, ki so se, kot sem povedala, tudi v veliki meri strinjali, da danes v bistvu puščamo na cedilu tiste, ki bivajo v domovih za starejše občane − pa to niso samo starejši, ker v domovih za starejše občane najdemo danes tudi ljudi z različnimi oblikami bolezni in na drugi strani tudi tiste, ki so v domači oskrbi. Danes s tem zamikom − in jaz verjamem, da to ni zamik, vi govorite o pripravah nekaj drugega, pa po dveh mesecih niste prinesli v Državni zbor še nič še nič − verjamem, da se bo ta agonija glede dolgotrajne oskrbe v Sloveniji samo nadaljevala. naj vas ob tem opozorim, Slovenija je dolgoživa družba, kar je pozitivno, verjamem, da bo vedno bolj, na drugi strani pa, spoštovani, smo ena najstarejših družb na svetu. smo ena najstarejših družb na svetu. Danes z današnjim dnem podirate vse tisto, kar je bilo postavljeno, in ni res, da je bilo slabo. Verjamem, da so se posamezniki upirali nekaterim izvedbam tega zakona, ampak to ne pomeni, da so nemogoče. Upiranje še ne pomeni, da nekaj ni možno izpeljati, ampak včasih tudi to, da nekdo ni pripravljen na nekatere spremembe. Ampak spremembe zagotovo pomenijo napredek družbe. In tudi v tem delu bi tako bilo. Naj zaključim še z eno zadevo, ki me osebno vedno znova zbode vedno znova zbode in mislim, da bi morali enkrat prenehati s tem. To so tako imenovani koncesionarji. Spoštovana Levica, vi bi jemali koncesije zdravstvenemu osebju, se pravi

Ne kolaps sistema, kolaps družbe. Si predstavljate, da bodo enkrat vsi ti zaposleni imeli dovolj in bodo rekli: »Z jutrišnjem dnem se ne gremo več.« več.« Verjemite mi, tudi koncesionarji v javni mreži še kako garajo in so prav tako izgoreli in se prav tako vsak dan sprašujejo, ali bodo naslednji dan še zmogli. Vi pa kar naprej o nekem tlačenju denarja v lastne žepe in tako naprej. Prenehajte s tem za dobro ljudi in države in za dobro zaposlenih na tem področju. Gre za javno mrežo in vse to je del našega sistema. Kar naprej zavajate ljudi, kot da gre tukaj za neke privatnike in povsem zasebno iniciativo. Jaz mislim, spoštovani, da delate napako. S tem delate napako in da sem prepričana v to, je tudi to, da niste povedali niti enega predloga rešitve, niti ene same rešitve. Za vas je treba zadevo prestavljati, kljub temu da nekatere zadeve iz tega zakona že veljajo in so dobre, ampak zdaj naprej bi zadevo prestavljali. prestavljali. Uničujete vse tisto, kar je bilo tudi s strokovnega mnenja nekako odobreno in sprejeto pozitivno. Žal. Žal, ampak to bo očitno patologija te koalicije.

Saj bi rekel, da nismo deležni ničesar novega, ampak očitno desni tribuni Državnega zbora uspe iz leta v leto in iz meseca v mesec postati bolj in bolj stekel in bolj in bolj lagati. Recimo, vlado, ki je nastopila mandat še ne dva meseca nazaj, obtožuje, da ni naredila nič. Prst usmerjajo v nas v koaliciji, da nismo storili nič, da samo preklicujemo njihove zakone in ne vem kaj še vse. In to zatrjujejo na obravnavi zakona, ki zagotavlja 30 milijonov evrov za gasilsko, iz danes na jutri, povišanje plač oziroma vzdrževanje višjih plač v domovih starejših občanov, za zaposlitev dodatnega kadra v domovih starejših občanov in zagotavljanja, da se iz tega naslova kadrovske okrepitve oskrbnine v jeseni ne bodo zvišale, čeprav bi se zvišale za eno petino. Nihče od poslancev v Novi Sloveniji ali v SDS, ki so razpravljali pred mano, vsaj kakšnih deset jih je bilo, na to temo ni izrekel niti besede. Namesto tega so toliko bolj vneto zatrjevali, kako nič ne počnemo, kako se čohamo po zadnji plati, kako zgolj uničujemo dobre rešitve iz prejšnjega mandata in ne vem, kaj še vse. Za to obstaja poseben izraz, temu se reče kognitivna disonanca. Namesto, da bi skupaj stali za tem, da se oskrbnine ne dvignejo, namesto da bi skupaj stali za tem, da domove starejših občanov kadrovsko okrepimo, namesto da bi skupaj stali za tem, da se plače v domovih starejših občanov primerno dvignejo, vi počnete − kaj? Mečete pod noge poleno za poleno. Pa ne samo vladi, ne samo koaliciji. Najbolj ta polena zabolijo zaposlene v domovih starejših občanov, oskrbovance v domovih starejših občanov in njihove svojce, ki plačujejo že sedaj visoke, previsoke oskrbnine, ki so pri zasebnikih, pri koncesionarjih še za eno tretjino višje kot v javnih domovih starejših občanov. Tukaj je ta bistvena razlika. In vi to zagovarjate. Vi zagovarjate, da se na stiski starostnikov, njihovih družin, ki že tako ne zmorejo oskrbnin, neko omejeno število korporacij, zasebnih organizatorjev domov za starejše dodatno pase za dobiček. Res upam, da vas je kaj sram, čeprav je to moje upanje retorično. Vem, da vas ni. Zakon o dolgotrajni oskrbi, kot je trenutno v veljavi, v osnovi ne uživa kakšne široke podpore, ampak tudi to njegovih zagovornikov advokature iz prejšnje vlade niti najmanj ne moti. Kdo pravzaprav podpira Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je tak samo po imenu? Vam bom kar naštel. Teh podpornikov je za prste ene roke. SDS, NSi in omejeno število zasebnih korporacij, kot so to Aha Gruppe, SeneCura, Deos in podobni oderuhi. Vsi ostali temu zakonu nasprotujejo ali pa nasprotujemo. Nasprotujejo mu sindikati, predstavniki zaposlenih delavcev, tistih, ki bodo oskrbo na svoja stara leta še

Nasprotujejo jim organizacije upokojencev, ki zastopajo in se borijo za oskrbovance, kot je to Srebrna nit, čeprav naj bi ravno oskrbovanci, upokojenci, bili tisti, kot pravite, ki naj bi na podlagi vašega Zakona o dolgotrajni oskrbi najbolj zmagali in naj bi se jim najbolj občutno to poznalo v življenju. Na boljše seveda. Očitno ne, če vsi, ki imajo kaj s tem za opraviti, temu nasprotujejo. Vključno z javno zdravstveno blagajno, ki naj sodeluje pri izvajanju tega zakona o dolgotrajni oskrbi, pa tega ne more storiti. Zakaj? Zaradi tega ker je luknjav bolj, kot je luknjav švicarski sir. Počne pa vaš zakon o dolgotrajni oskrbi nekaj drugega, česar pa res ne bi smel. Na široko odpira vrata in odpira pipico za proračunsko financiranje vseh mogočih zasebnikov. Niti ne zgolj tistih s koncesijo, ampak vseh. In seveda si zasebne korporacije, ki profitirajo na stiskah starejših in na dejstvu, da ta država že dve desetletji nima politike javnih domov starejših, kar je huda napaka, manejo roke. Ker bi jih vi na veliko zalili s proračunskim denarjem, zato da za dobiček nudijo enako oskrbo, kot jo nudijo javni domovi starejših občanov, le da za bistveno bistveno manjši denar, ker je država tista , ki krije investicijo, za razliko od zasebnika, in ker država ne zaračunava dobička. Oskrba v skupnosti naj bi bil drugi vsebinski komplement temu, kako skrbstvo starejših organizirati v bodoče in ki naj bi bila vključena v ta zakon o dolgotrajni oskrbi. Nekdanji minister Cigler Kralj jo je okarakteriziral, kako je v tem trenutku, da je na trgu, da jo je težko najti, da je draga, da je neregulirana, da je nepregledna in da je nevzdržna. Vse to drži. Pravilno je diagnosticiral, kaj pomeni kapitalizem in trg na primeru skrbstva starejših. En problem? Zakon o dolgotrajni oskrbi, kot ga imamo, nič od tega ne ureja, nič. Poglejmo samo primer družinskim pomočnikov. Presneto dobro se spomnim teh polemik iz časa, ko smo zakon sprejemali še nedolgo nazaj. Za začetek, družinski pomočniki, kot jih predvideva ta zakon o dolgotrajni oskrbi, niso opredeljeni s pogojem nekih strokovnih kompetenc. V osnovi se jih opredeljuje za družinske člane, ki naj naredijo nek šnelkurs in potem bodo »usposobljeni« za skrb nekega starejšega svojca. Pa kako, če imamo tukaj celo vedo, ki se ji reče gerontologija, ki jo mora nekdo obvladati, da se znajde na področju skrbstva starejših, pa vse mogoče šole, v katere hodijo recimo medicinske sestre? sestre? Tukaj bi pa dobesedno outsourcali iz tega, kar bi morala početi socialna država, kar bi moral početi strokovni negovalni kader, na družinske člane, za to se jim pa ne primernega usposabljanja, zgolj nek šnelkurs. Je sicer v zakonu manjši popravek plač za te družinske pomočnike, kar je ena izmed redkih pridobitev, na 1,2-kratnik minimalne plače, kar se pa takoj kompenzira v minus na način, da ti ljudje lahko pokoristijo samo 7 dni dopusta v kosu. Gospe in gospodje, zgolj 7 dni dopusta v kosu lahko vzameš kot družinski pomočnik na podlagi tega zakona. Prosim, pokažite mi in povejte mi, kako je to urejanje področja oskrbe v skupnosti in oskrbe na domu. Ne morete, ker to ni. Problem rešujete tako, da iz njega delate samo še večji problem. Edino prav je, da se to skrpucalo, razsulo od zakona, ki nima posebnega finančnega pokritja kot namenske dajatve, predvidene že ohoho dolgo časa, zamakne v prihodnost, da se ne naredi še dodatna škoda poleg tiste, ki je že nastala, in da se skrbstvo starejših še dodatno ne privatizira. Nekaj desetletij nazaj smo imeli v tej državi 60 domov starejših občanov, ki jih je upravljala država in so delovali kot javna infrastruktura družbene solidarnosti, danes jih je manj, danes jih imamo 58. Se je pa zato namnožil sektor za skoraj enako številko nekih zasebnikov, ki to isto stvar opravljajo za dobiček. In to je na plečih ne zgolj pretekle vlade ampak cele garniture preteklih vlad, ki so se nekje na koncu devetdesetih odločile, da se bo država v osnovi umaknila s področja skrbstva starejših in da naj za ljudi na stara leta poskrbi trg, da bo to gospodarska dejavnost, ne človekova pravica. Huda, huda, huda napaka! Zato imamo danes več tisoč starejših, ki čakajo na mesto v domu starejših občanov. Zato nam danes primanjkuje medicinskih medicinskih sester. Zato tiste medicinske sestre, bolničarji, negovalci, ki so, delajo na čisto voljo in se med njimi množijo dolgotrajne bolniške odsotnosti pa bežijo iz domov starejših, ker si pač morajo na neki točki rešiti življenje. Po trenutni ureditvi, kot jo imamo v domovih starejših, ljudem, ki tam delajo, so pridni, marljivi, požrtvovalni, od življenja ostane bore malo. Naša naloga je, da to popravimo. Zakon o dolgotrajni oskrbi, kot ga imamo, tega na noben način ne ureja. Tudi to, kar predlagamo za jesen, teh 30 milijonov evrov za nekaj kadrovskih okrepitev in vzdrževanje nekoliko boljših plačnih pogojev, v resnici ni nekaj, kar bi obešali na veliki zvon, da bi si pripenjali zasluge in ne vem kaj še vse, kot bi nedvomno vi na desni počeli še pol leta nazaj. Ampak bom rekel, da je to zgolj gasilska akcija, da se poskuša samo preprečiti tisto najhujše. Bo pa treba potem do novega leta in v naslednjem letu narediti še več, bistveno, bistveno več, na čelu s korenitim popravkom delavske plačne lestvice navzgor za vse, ne samo za peščico. Proračun, kot ga trenutno imamo, neke koherentne dolgotrajne oskrbe, ki je v tem zakonu sicer ni, ampak če jo, recimo, predpostavljamo, ne more financirati. Ne more, ker preprosto nima dovolj velikih finančnih virov, čeprav bi jih moral imeti. Trditev, da je dolgotrajna oskrba pokrita s financami iz proračuna, zato ne more vzdržati. Še posebej je to ironično, če pride stranka Nova Slovenija, ki sočasno navija za davčno reformo za bogate, ki bi budžetu socialne države vzela 800 milijonov evrov vsako leto. ljuba duša! Ne samo, da ni potem denarja v proračunu za dolgotrajno oskrbo, še za gasilske tovornjake ga ni, pa še za kaj drugega. Jaz bi sicer bil za idejo, da se dolgotrajna oskrba financira iz proračuna, vendar je potem treba bistveno drugače osmisliti proračun in davke, kot jih v tem trenutku v tej državi imamo. Da se bistveno bolj obdavči premoženje velike vrednosti, da se bistveno bolj obdavči bogataše, da se obdavči luksuz in na ta način financira infrastruktura družbene solidarnosti na čelu s skrbstvom starejših in dolgotrajno oskrbo za vse. To je ideja, to je fundamentalna ideja socialne države, to je fundamentalna ideja družbene pravičnosti in solidarnosti. A naš proračun ne dela na tak način, zato se že 20 let pogovarjamo o tem, da moramo zagotoviti sredstva na način solidarne javne dajatve, kjer se po navadi tako kot marsikje drugje zatakne. Ker takoj, ko boš omenil, da je treba vpeljati nek pravičen prispevek, za katerega naj bogati dajo več, delavci naj dajo manj, gredo pokonci vsi v tej državi, ki so zelo dobro plačani ali pa imajo v rokah neko premoženje, pritisnejo na vlado, pritisnejo na ministra za finance, da to preprosto ne gre in – bam, zakon ostane v predalu. Tu se je zatikalo ti dve desetletji, zakaj zakona o dolgotrajni oskrbi nismo dobili. Tudi ta papir, ki ga imamo, na katerem piše Zakon o dolgotrajni oskrbi, tega na noben način sploh ne rešuje oziroma, kot rečeno, počne ravno obratno – zajema sredstva iz proračuna, zato da jih preliva k nekim zasebnim zasebnim korporacijam. Kako zgleda neka logika, ki jo danes branijo na desni tribuni, lahko povem na konkretnem primeru iz domačega okolja, iz katerega prihajam. Namesto da bi prejšnja vlada zagnala primeren investicijski cikel in organizacijo neprofitnega skrbstva starejših, je za najbolj lukrativne lokacije v mogoče malce bolje situiranih okoljih, ki so tudi bolje prometno povezane, razdelila koncesije raznoraznim privatnim firmam, da naj postavijo domove starejših občanov in, znova poudarjam, v povprečju, in Računsko sodišč je to povedalo, koncesijski domovi zaračunavajo za eno tretjino višje oskrbnine od javnih domov, ker notri vračunavajo še investicije in notri vračunavajo še dobiček. V začetku volilne kampanje sem prav na to temo koncesijskega doma starejših občanov, ki ga je tako nepremišljeno prinesel na mizo minister Cigler Kralj, organiziral posvet s predstavniki upokojencev v lokalnem okolju, z ljudmi, ki so dnevno v stiku s starejšimi v domovih starejših občanov oziroma so tisti, ki bodo neposredno in najhitreje potrebovali potrebovali oskrbo v domu starejših občanov z zvezo borcev, z univerzo za tretje življenjsko obdobje in z Društvom upokojencev Škofja Loka. Kaj so mi povedali? Dve poanti. Prva. Nihče jih ni nič vprašal. Nihče jih ni vprašal, kakšno skrbstvo starejših si mi v Škofja Loki sploh želimo. Preprosto si je prejšnja vlada namislila, da bo tam postavila nek nov sprivatiziran dom za starejše z avstrijsko korporacijo Aha Gruppe in nekogar nič vprašala. Jaz sem bil prvi iz političnih vrst, ki sem pristopil k tem skupinam in se z njimi začel pogovarjati o tem, kakšno skrbstvo starejših v Škofja Loki si sploh želimo. Druga stvar, ki so mi jo povedali, pa je bila, da zaradi tega ker bo dom starejših zaseben in oskrbnine toliko višje, se tega doma v resnici ne dela za Ločane in za Škofja Loko, ki je delavsko mesto, dela se ga, in tukaj citiram enega izmed predstavnikov teh organizacij: »Ta dom starejših občanov se z gradi za ljubljanske direktorje.« Loški delavci, loški upokojenci si ga ne bodo mogli privoščiti kot zasebni korporativni dom. dom. Jaz ne vem, koliko se da to področje v resnici še popraviti, zelo jasno pa nakazuje, kako so problemi nastali in kje je treba s preteklimi praksami privatizacijo skrbstva starejših zelo odločno prekiniti. Idealno bi v resici bilo, če bi vlada našla sredstva in zložila skupaj proaktiven projekt, da tiste koncesije, ki se jih ne da odpoklicati, da se k izvajalcem, ki zdaj vzpostavljajo te domove starejših občanov, pristopi z nekimi ponudbami odkupa in se poskuša z njimi pogoditi, da naj oni sicer nek dom vzpostavijo, potem ga pa država odkupi in ga organizira kot javno neprofitno infrastrukturo, se pravi kot nek javni dom, javni To je nek projekt, za katerega bi se morali vsi v koaliciji nekako dogovoriti in ga potem speljati bodisi prek ministrstva za zdravje, še najverjetneje pa prek ministrstva za delo. To je ena taka stvar, ki bi jo morali storiti skupaj in predstavlja zelo dobro alternativo temu razsulu, ki jo imamo trenutno v Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za zaključek bom še enkrat poudaril, da je zamik izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, da ne naredi nadaljnje škode v prihodnost, zgolj polovica te zakonske akcije. Druga zakonska akcija je, da se zagotovi teh 30 milijonov evrov za dodaten kader in za dodatne povišice, da se oskrbnine iz tega naslova v jeseni ne bodo se povišale in temu vi v resnici danes mečete polena pod noge. Če tega ne naredimo, če slučajno bi se zgodilo, da ne bi zbrali glasov, potem bi se v povprečju oskrba ena podražila za 150 evrov na mesec na posameznega starejšega.

še pred nastopom poletnih dopustov, zagotovo pa pred nastopom jeseni, ko že tako grozi in žuga draginja. No, te draginje zaradi kadrovskih okrepitev v domovih starejših občanov ne bo. ne bo. Iz tega naslova oskrbnine ostajajo točno takšne, kot so. Nič se ne bo podražilo. Zakaj? Ker pravočasno ukrepamo na današnji seji z današnjo točko dnevnega reda. Starejše, njihove družine, stanovalce domov za starejše občane je nujno treba zavarovati pred draginjo, ker ne zmorejo. Ne zmorejo že sedaj ne. In potem sredstva za oskrbnine zbirajo ne samo starejši iz svojih zelo mizernih penzij, ampak jim pomagajo še njihove hčerke, njihovi sinovi, če jih imajo. Pa je šla zadeva že toliko daleč, da se niti tam ne ustavi, ne ustavi, ampak prispeva že naslednja generacija zraven, vnuki, vnučke. In vi danes iz SDS in Nove Slovenije temu nasprotujete. Ne pač direktno, ampak perfidno okolišite, branite Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki to ni, ki mu vsi nasprotujejo, in v resnici želite sabotirati naše reševanje mine, ki ste nam jo zapustili, to je, da sredstev za pokritje boljše kadrovske slike v domovih starejših ni zagotovljenih. To moramo šele storiti. Glede na to da Zakon o dolgotrajni oskrbi že tako zamikamo, ker bi delal škodo, se je ekipa na ministrstvu za delo odločila, da bo ti dve zadevi skombinirala. Namesto da prileti v parlament z dvema različnima zakonoma, se se je odločila, da potolče dve muhi na en mah. In prav je tako. Starejše je treba zavarovati pred draginjo, zaposlenim v domovih starejših občanov je treba nameniti pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo. Prvi del tega v jeseni, vse ostalo mora slediti v naslednjih mesecih. In še tretjič, vsem, ki skrbstvo na stara leta potrebujejo, in nenazadnje bomo to tudi mi sami, je treba zagotoviti primerne prostorske kapacitete z novimi dodatnimi javnimi domovi za starejše občane, ki naj postanejo tudi sidro izvajanja različnih oblik oskrbe skupnosti. da dobimo dolgotrajno oskrbo, kot si jo ljudje dejansko želijo, kot jo ljudje dejansko potrebujejo, in ne tako, kot si jo na desni tribuni Državnega zbora oni sami predstavljajo, pri tem pa jim ob strani stojijo raznorazne zasebne korporacije, ki bi iz njihovih mahinacij dodatno profitirale.

Spoštovani kolega, ki je razpravljal, dobro ve, in tudi državni sekretar ve, zato se je verjetno držal za glavo v delu te razprave, in mi boste nekdanji župani, ki ste tukaj, zopet potrdili. Ko nekdo, ki je finančno šibkejši, ne zmore plačevati oskrbe na domu, pa mu ta pripada, in ko tega ne more zagotoviti tudi njegova družina, svojci, ki so pač dolžni po zakonu poskrbeti za njega, spoštovani gospod Kordiš, ali pa državni sekretar iz iste stranke, ali pa gospa državna sekretarka z ministrsva za zdravje, ali pa gospodje nekdanji župani − kdo plača oskrbnino? Občina, kjer ima ta človek stalno prebivališče. In prav je tako. Hvala predsednici Državnega zbora, ki je intervenirala prej, ko je spoštovani kolega tukaj širil in sejal sovraštvo in strah pred koncesionarji, ki so del javne mreže in so temu pravilu podvrženi. Spoštovani državni sekretar, mislim, da boste to potrdili, in državna sekretarka z ministrstva za zdravja in vsi ostali, ki sem vas pozval k temu. Zavrnimo take zavržne napade na ljudi, poslovne subjekte, fizične osebe, ki prevzamejo odgovornost in gredo v to, da so del javne mreže in opravljajo to poslanstvo skrbi za starejše. Mislim, da smo vsi skupaj dolžni take zavržne napade, širjenje strahu hujskaštvo, lahko temu rečemo, zavrniti. Jaz bom prvi, ki bom vedno na to opozoril in še drugi kolegice in kolegi ste tudi na to opozarjali. Prihodki iz dohodnine so se že z veljavnim zakonom o dohodnini, ki znižuje obremenitev plač in dviguje neto plače v prvem polletju, medletno povišali za 6,8 % in so znašali 910 milijonov. Torej ravno nasprotno od tega, kar je kolega v svojem izvajanju navajal. Višje neto plače si zaslužijo ljudje in zaslužijo si jih vsi ljudje. Nadaljujte z izvajanjem Zakona o dohodnini in Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Predsedujoča, naprošam vas, da, prvič, zaščitite mojo integriteto, ravnokar sem bil deležen grobega podtikanja, žaljenja, etiketiranja in ne vem česa še vse, in to pod pretvezo Replike, ki naj bi bila podana zato, ker je bil medna minister Cigler Kralj napak razumljen, potem pa na to temo napačnega razumevanja ni povedal ničesar, samo ponovil je določene svoje propagandne štikelce. In to je dvakratna kršitev. Prvič zaradi tega, ker zelo grobo podtika, napada, me žali, in drugič zaradi tega, ker inštrument replike zlorablja zato, da to počne, medtem pa tega, kar replika naj bi bila sploh ne izvaja. Predsedujoča, za takšen slučaj, sedaj je, kar je, ampak v nadaljevanju razprave bi prosil, da v takih primerih intervenirate in poravnate razpravo, da bo šla v primerno konstruktivno smer in ne med osebno

Jaz sama nisem v tej repliki zaznala, da ne bi bila replika, ker je kolega Cigler Kralj povedal, kje je bil napačno razumljen in opozoril na dejstvo, ki ga tisti, ki so delali v občinah res poznajo. Na drugi strani pa naprošam prav vse prisotne, da se potrudimo spoštovati drug drugega in zaščiti integriteto drug drugega tudi pri načinu govora. Tudi jaz predlagam, da se v nadaljevanju držimo vsebine. Ko pa govorimo o postopkovnem, da se govori o uporabi poslovnika, ki se je kršil, ne pa, da se postopkovno karkoli drugače uporabi za obračunavanje drug z drugim. Upam, da v nadaljevanju bomo vsi temu sledili. Sledi replika kolegice Anje Bah Žibert. Izvolite.

Spoštovani kolega Kordiš, toliko polen, kot smo jih dobili od vas, jih v življenju ne bom mogla zložiti, tako da ste zadnji in je res nedostojno, da kaj takega izrečete. Naprej. Še enkrat, zopet psovke na račun koncesionarjev, ob tem da je bila izrečena še laž, ker, kot rečeno, ti so del javne mreže. Verjamem, če je za vas problem oskrbnina, da boste že septembra prinesli predlog, kjer bo oskrbnina zmanjšana, morda celo odpravljena, ker vi to zmorete, ker vi to znate. Pa še nekaj. Ne meče SDS nobenih polen. Bodite nekoliko aktualni glede spremljanja vaše vlade in predsednika vlade. Namreč včeraj je na njegov poziv potekal sestanek, kjer so sodelovale tudi opozicijske stranke in povedale, da bodo v Državnem zboru podprle vsakršno zakonodajo, ki bo pomagala ljudem. Prinesite jo!

dom, ki se bo gradil po zaslugi ministra Janeza Ciglerja Kralja, zapisala, da pozdravlja in se veseli novih sodobnih domskih kapacitet, saj se potrebe po domski oskrbi za starejše tako v lokalnem okolju kot tudi na območju širše Gorenjske precej večje, kot je na voljo razpoložljivih kapacitet. Gospod Kordiš dobro ve, da imamo v Škofji Loki trenutno en dom za ostarele, to je Center slepih in slabovidnih. Sedaj lahko vpraša tudi svojo mamo, ki je tam zaposlena,

Poglejte, spoštovani Kordiš, vi imate tak način dela, ko je 50 čakajočih za prosto posteljo, in sicer 40 za v javni sektor, se pravi javni dom,

skrbeli tudi za teh zadnjih 10, da bodo dobili kakovostno oskrbo in da bodo v Sloveniji vsi preskrbljeni v domovih za ostarele. Naša vlada, vlada Janeza Janše je bila prva po letu 2008, ki se je tega

Pa vam preberem člen Poslovnika, da v nadaljevanju ne pride do podobnih razmer. Torej: »Vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca, kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot 3 minute. Replika na repliko ni dovoljena, rezane oceni, da so bile navedbe v repliki netočne.« Tako da prosim, da se v nadaljevanju razprave držimo dosledno poslovnika. Postopkovno, kolega Kordiš. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Sedaj s to zakonsko intervencijo nikomur ničesar ne jemljemo. Me pa moti, da smo deležni takih podtikanj, takih diskreditacij in takih laži in takih zlorab parlamentarnih procedur, kot si je gospod Hoivik to ravno privoščil. To pač ni bila replika. To je bilo pač neko obračunavanje. Še malo mojih družinskih članov vmes in ne vem kaj še vse. Tako da, predsedujoča, predlagam vam, ste tudi sami ugotovili, da to ni bila replika, da gospodu Hoiviku za njegovo zlorabo izrečete opomin. Opozorilo sem podala. V nadaljevanju, če se bo ponovilo, bomo dali opomin. Sedaj pa nadaljujemo razpravo. Besedo ima mag. Borut Sajovic. Izvolite, kolega. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Cenim vaš prispevek k temu, da je razprava v tej dvorani polemična, živa, ampak zagotovo kulturna. Kot poslancu, bivšemu županu, človeku mi je ob tej razpravi, moram reči, iskreno težko. Je dolgotrajna oskrba desna, je leva ali je naša skupna? Želim si, da je to slednje. Tu si pa je treba iz prakse, iz dejstev naliti nekaj kozarcev čistega vina. Zakon o demografskem skladu, potreben, zaželen, težko pričakovan, je bil politični projekt, ki je želel dokazati, da levi nečesa ne zmorejo, desni pa zmorejo vse, kljub temu da je nastal na hitro, pa ni nekaj, kar je za vreči v koš, ampak je zgodba, ki je za izboljšati, nadgraditi, predvsem pa z denarjem opolnomočiti. S tega mesta iskrena zahvala gospodu Janezu Kralju, ministru, za tisto, kar je v tej zgodbi že opravil. Za vse nas, vseh 90, pa je izziv, da recimo, če rečem, da je demografski sklad zgodba vsaj 10, 15 stopnic, da se zmenimo za prioritete, ki jih z denarjem moramo in in zmoremo, in v naslednjih obdobjih rešimo vsako leto po eno ali dve. Prihajam iz občine, ki je imela in ima spoštovanja vreden in potreben javni dom. Z gospodom ministrom sva ga prehodila od zaklonišča, kleti do podstrehe in nazaj. Danes dobivamo tam sodobno urejeno podstrešje v javnem domu. Tako da tu kakšne težke dileme, da se je denar vlagal v kakšen zaseben sektor, ni. Sva pa seveda v praksi videla tam veliko problemov. Težave imamo marsikdaj z odzivnostjo služb. Strinjam se s tabo, bivši minister, kar si rekel o uradništvu. Za uradništvo čas ni nikoli pravi. V koalicijsko pogodbo smo jasno zapisali, ne da bomo to požgali, ampak da bomo rešitve nadgradili. Tako da, spoštovani državni sekretar, ko bomo naslednjič govorili o tej temi, pričakujem rešitve, ne za vse, ne ad hoc, ne papirnate, ampak tako, kot sem rekel, od 10, 15 področij bomo uredili 2. In prepričan sem, da v sodelovanju to zmoremo, kajti trud vlade gre prav v to smer. Včeraj je bil političen vrh korekten z vseh strani. Jaz mislim, da je resnost zavedanja problematike dobra. Če hočemo tej državi bolje v težkem času, ki prihaja, tam rabimo vse, leve in desne za skupno mizo, in odločitvam, ki ne bodo lahke, napovedati čim širšo podporo. Zato se vlada in predsednik vlade trudi za ukrepe, ki bodo omejili stisko draginje, hrane, energetske preskrbe, pogonskih goriv in zdravstvene problematike. Tisti, ki berete medije, ste najbrž v tem tednu videli stisko, da številni od slovenskih domov za starejše občane nimajo zdravnikov. Zato je interventni zakon, da povečamo skrb na primarni ravni, še kako na mestu in potreben. To so tiste rešitve, s katerimi se vlada ukvarja. Ne spoštujem ravno tistih poslancev, ki vržejo nekaj opazk, od večnih tem za migrante, gasilce, nevladnike, potem pa zbežijo iz dvorane. Nekje smo prebrali na enem reportu, ki ima pomenljivo besedno vezo s požarom, da je bil naš predsednik vlade včeraj nekje na Krku. Jaz Jaz sem ga videl na vladi, sem z njim sedel za skupno mizo, potem je bil pa z našimi, z mojimi gasilci na pogoriščih na Krasu, tako kot tudi minister za obrambo, poveljnik civilne zaščite in pa še kdo. In če iz te okrogle dvorane slišimo tako govorjenje, tako dezinformacijo, ja, kaj naj si potem mislijo naše državljanke in državljani. Gospe in gospodje, to ne vodi naprej. To je prepir kot v peskovniku in otroškem vrtcu. Da podkrepim svoje trditve. Dejstvo je, da ta zakon nima še sistemskega financiranja. Nima ga. Slišal sem pa prej očitke, za kaj imamo denar, za kaj pa ne. Pa bom na njih odgovoril z argumentom. Se je kdo obregnil ob 230 tisoč evrov, ki so si jih bivši ministri, ministrice, državni sekretarji izplačali zadnji dan mandata prejšnje vlade? 15 tisoč evrov je vzel bivši minister, 13 tisoč 500 bruto bivša ministrica za šolstvo, ker nista mogla na dopust. 16 let sem bil župan. Nikdar in nikoli nisem izkoristil tudi polovice dopusta, ker enostavno ni bilo časa. Na kraj pameti mi pa ni padlo, nikdar in nikoli nisem imel službene kartice, ne službenega vozila, ne povečanega obsega dela, kaj šele, da bi kdo razmišljal o tem, da ker dopusta ni izkoristil, mu pripada kakšna odškodnina. To je čut za odgovornost vsakega od nas in osebna odločitev. Bivši minister in ministrica sta si bruto izplačala večjo odškodnino, kot je neto plača številnih slovenskih županov v manjših občinah. So občine, kjer župani v neto znesku tega ne zaslužijo. Takih primerov, ampak nam bo zmanjkalo časa, bi vam naštel še deset. K demografiji zagotovo ne prispevajo najbolj drage slušalke, ki so bile zavite v ene predvolilne bombonjere, ne pomagajo drage palice za slikanje z mobitelom in še kaj, ampak sredstva in konkretne rešitve. Večkrat so bile omenjene plače. V domu za starejše je izjemno pomembno vodenje, kdo vodi, kako vodi. Ste že kdaj slišali, da imajo v nekem povprečnem domu zdaj kar naenkrat s to super reformo plačnega sistema, ki ste jo povedali, tri, štiri medicinske sestre večjo plačo od direktorja? Niste še slišali? Tako je. V domovih za starejše, v marsikateri šoli in na marsikateri občini in še kje. Tamle imamo kolega župana iz Žirov, poslušajte ga enkrat, koliko časa, energije, truda, procedure, leta so tu, da ti dom zgradiš in potem dom ni bil odprt, ker nimamo kadra. To je izziv in pa rešitev za vse nas, ne samo za leve in za desne. bi vam iz neposrednih izkušenj lahko govoril še ure in ure, čas je omejen, zato na koncu še tudi v imenu Poslanske skupine Svoboda zahvala vsem slovenskim gasilkam in gasilcem, njihovim podpornikom, hvala vsem tistim, ki namenjate del dohodnine za to, da je slovenska »gasilerija« taka, kot je. Ta trenutek ne ne potrebujemo izredne seje na to temo. Sistem tisočev in tisočev prostovoljcev je dober, učinkovit. Rabimo zdravo glavo in razmislek, da ne kurimo na prostem, da vzpostavljamo reševalni pas, predvsem pa, da nevladnikov, kjer so gasilci v velikem, izjemnem številu, ne žalimo in politično ne izpostavljajo. Naj delajo, naj pomagajo, naj rešujejo. Z gasilskim pozdravom, na pomoč!

ali drugemu udeležencu in tako naprej, če govori, če mu predsedujoči ni dal besede ali če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu. v razpravi trikrat omenjal Zakon o demografskem skladu. Zakon o demografskem skladu danes ni na dnevnem redu. Niti enkrat ni omenil Zakona o dolgotrajni oskrbi. V preostalem delu razprave, ko jo govoril, je pa govoril o vseh drugih stvareh, od gasilcev, do požarov, do tega, da ni potrebe za izredno sejo zaradi požara na Krasu in še o številnih drugih vprašanjih, ki niso na dnevnem redu, tako da je na mestu izrek opomina. Če dovolite, kot predsedujoča, bi se odzvala. Najprej, absolutno se z vašo interpretacijo ne strinjam. Kolega je razlagal o tematiki. Danes je razprava precej široka. Dotaknil se je zelo podrobno tudi stanja domov upokojencev, podal tudi svoje izkušnje kot nekdanji župan. Mislim pa, da je tudi legitimno, da je razprava nekoliko širša, ker je tematika širša in ker so si vsi danes zelo dopustili širšo razpravo glede amandmaja. Se pa pridružujem kolegu Sajovicu pri zahvali in pohvali gasilkam in gasilcem. Mislim, da je predvsem v zadnjem delu zelo lepo povedal to, kar si najbrž, verjamem, vsi tukaj, ki sedimo, mislimo in smo hvaležni. Tako da vašega postopkovnega ne sprejmem, ker se z njim tudi ne strinjam in mislim, da absolutno ni šel preširoko v svoji razpravi oziroma nič kaj drugače kot vsi predhodniki danes. Postopkovno, gospod

To ni tema današnje 12. izredne seje. Govorimo o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi. Tako da lepo prosim, podpredsednica, še enkrat ponovitev, bom tako kot je gospod Černač prosil, prosim za vsaj opozorilo gospodu Sajovicu, vodji Poslanske skupine Gibanje Svoboda, da danes razpravljamo o Zakonu o dolgotrajni oskrbi oziroma o noveli, ki ta zakon za eno leto premika naprej. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Tudi vašo razpravo sem danes zelo podrobno spremljala in ste tudi zelo široko razpravljali, tudi v prejšnji repliki ste šli precej daleč in celo ad personam v napadih. Predsedujoči pa je tisti, ki tolmači poslovnik. In še enkrat, pohvalno, da želite zaščititi integriteto vašega kolega. Jaz mislim, da ona ni bila v ničemer kršena, tudi spoštujem vašega kolega, ampak se ne strinjam z njegovih postopkovnim predlogom in sem ga zvrnila in ne bom dala nikakršnega opomina ali opozorila. Mag. Sajovic, izvolite postopkovno.

ali pa opomina, ampak glejte, treba je reči bobu bob. Jaz se oproščam za lapsus, ampak sem vesel, da ste razumeli moje sporočilo. Vam bom pa nalil še čistega vina o demografskem uradu, ki pa je del te zgodbe in o katerem ste protestirali. Kakšna je resnica? To je bila zahteva Desusa iz leta 2020, da se ta urad za demografijo, ki se bo ukvarjal z rojstvom in starostjo in s problematiko, o kateri danes govorimo, ustanovi lokalno v Mariboru. Kaj je bila resnica in kakšna

HOT: Spoštovani mag. Sajovic, to ni postopkovni predlog. Žal. Tako da vas tudi moram opozoriti, da na tej točki poveste, kje je poslovnik kršen, v nasprotnem pa predlagam, da zaključimo tukaj. Hvala lepa. Se bom samoomejil. Dejstvo je, da je ta urad nastala en / smeh v dvorani/ mesec pred volitvami, v njem je pa dobilo delovno mesto šest funkcionarjev stranke SDS. Hvala. Še enkrat opozorilo, to ni bil postopkovni predlog. Ampak bomo tu nadaljevali. Besedo ima državni sekretar gospod Simon Maljevac. Izvolite. Hvala za besedo. Najprej bi se odzval. V okviru diskusije je bilo zelo velikokrat izpostavljeno, da je razlog za ta zamik uradništvo. Mislim, da to enostavno ni res. Prvič zaradi tega, ker moram zaščititi naše uradnike. Jaz vem, da imamo na ministrstvu zelo dobre, sposobne uradnike, ki trdo delajo na teh temah in tudi na vseh ostalih. Drugo pa bi vam rad samo prebral seznam organizacij, ki so se odzvale tako v okviru priprave zakona o dolgotrajni oskrbi in potem tudi v fazi sprejemanja pravilnika. To so: Društvo Srebrna nit, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Socialna zbornica Slovenija, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas, Zveza društev upokojencev Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva,

njej. Da je zakon neizvedljiv, je tudi na podlagi tega, kar so povedale organizacije, ki se ukvarjajo s ciljnimi skupinami tega zakona. Druga stvar, ki bi jo izpostavil. Danes smo zelo veliko govorili glede kadrov in pomanjkanja kadrov v DSO in tudi ostalih socialno-varstvenih zavodih. In to je ravno en velik problem obstoječega zakona. zakona. Pri pripravi zakona se ni izhajalo iz trenutno obstoječega stanja zaposlitev v domovih za starejše in socialno-varstvenih zavodih. Dejansko bi prišli do situacije, kjer bi prihajalo do odpuščanj, ker trenutno zaposleni ne bi ustrezali pogojem. Torej v situaciji, kjer je že premalo kadrov, bi prišli do situacije, kjer bi prihajalo še do dodatnih odpuščanj. To je zelo velik problem. Druga stvar je, da zakon tudi ne upošteva specifike posebnih socialno-varstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje in varstvo delovnih centrov. Ta zakon je definitivno potreben in jaz lahko rečem, da tudi na ministrstvu bomo ta zakon uporabili kot neko osnovo za nadaljnjo diskusijo. Ampak še enkrat. Zakon, tak, kot je, ni izvedljiv, zato tudi predlagamo ta zamik in to tudi na podlagi diskusije z deležniki. Konec koncev se je celotna koalicija, naše ministrstvo in tudi mogoče morebitno bodoče ministrstvo jasno zavezalo, da je dolgotrajna oskrba ena izmed prioritetnih tem te vlade. Tako da na to nas boste lahko tudi tu držali. Še ena tema, ki je bila izpostavljena, to so bile investicije. Jaz ne vem, na kateri točki smo s strani ministrstva oporekali trenutnim investicijam. Daleč od tega. Z vsemi investicijami nadaljujemo, iščemo dodatna sredstva za nove investicije in vse investicije, ki so bile v teku in ki so možne, se pelje naprej. Dejansko jih poskušamo tudi trenutno pospeševati, da ne bi prišlo do težav z izpeljavo. Tako da to enostavno ni res. Vse investicije potekajo naprej. Še ena stvar, ki je bila izpostavljena, je vezana na financiranje dodatnih stroškov dela v javnih zavodih. To je bilo že do zdaj urejeno v tem zakonu. Mi samo podaljšujejo do konca leta 2023. Pojdite pogledat 130. člen trenutnega zakona pa dodatek in boste videli, da se ureditev, ki je bila predlagana, se strinjamo, da je bila v redu, samo podaljšuje do konca 2023, ko bo veljal potem zakon o dolgotrajni oskrbi. To je tisto, kar smo naredili. V bistvu so se že zdaj pokrivali ti dodatni stroški, to bi se zaključilo z 31. 8., mi pa podaljšujemo to do konca, da ne bi ti dodatni stroški dejansko padli na ljudi. In to je tisto, kar si nihče izmed nas ne more privoščiti. In za konec naj še enkrat poudarim, nihče ne atakira tega zakona, kot je bilo izpostavljeno. Dejansko je dolgotrajna oskrba zelo velik problem, ki ga imamo kot družba. Kot rečeno, tudi sam sem izpostavil na začetku, da se že 20 let diskutira o tem, pa še zdaj nismo prišli do zaključka.

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato predlagam, da se prijavite. Začenjam s prijavo. Najprej ima besedo kolega Miroslav Gregorič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred nami je zakon Vlade. Jaz sem včeraj poslušal predstavitev ministra Mesca na Odboru za zdravje in danes tukaj državnega sekretarja, in mene so prepričali, da ta zakon sedaj ali pa do konca leta ni izvedljiv, zato ker ne zagotavlja financ, ker ne zagotavlja kadrov, ker nima podzakonskih aktov. Ta zakon je podprl Državni svet, podprl ga je tudi ZZZS in v tem času, ko se prestavlja uveljavitev določenih določb za eno leto, v tem času bo Vlada morala pripraviti popravke zakona in vse podzakonske akte, in sicer tako da bomo dosegli dostojno starost. Nihče tega zakona ne ukinja in zakon, ki je pred nami, v ničemer ne naslavlja koncesionarjev in v ničemer ne ukinja koncesij. Hvala lepa.

je verjetno popolnoma jasno, da bo tudi moja razprava širša in da pričakujem, da me ne boste prekinjali in da boste ravnali enako kot ste ravnali v primeru vašega koalicijskega poslanskega kolega. Danes je bilo večkrat omenjeno, kaj se v tej razpravi sme in kaj je mimo in kaj je replika in kaj ni, in da je treba spoštovati Poslovnik Državnega zbora. Mi to novelo tako kot številna druga vprašanja, ki so bila obravnavana v zadnjih dveh mesecih izključno na izrednih sejah Državnega zbora, niti ene redne seje ni bilo, kljub temu da v državi ni izrednih razmer, obravnavamo na podlagi nujnega postopka 143. člena Poslovnika, ki pravi, »kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti in obrambe države«, ta novela verjetno ni to , »ali zaradi oprave posledic naravnih nesreč«. Ni to. Upam, da ne bo treba v kratkem sprejemati kakšnega zakona, ki bo poskrbel za odpravo posledic požarov na Krasu. Tukaj bi bila izredna seja utemeljena, ampak verjetno ne bo potrebno, ker mislim, da lahko Vlada z mehanizmi, ki jih ima, vse te stvari uredi. » … ali zato da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko Vlada predlaga zakon po nujnem postopku«. Nič od tega ni izpolnjeno. Nobene težke, škodljive posledice za delovanje države zaradi uveljavitve tega zakona s 1. januarjem 2023 v prvem delu in v drugem delu s 1. julijem 2024 za državo ne bi nastale. Torej je bila procedura s strani večine na Kolegiju Državnega zbora s strani koalicije na Kolegiju Državnega zbora že velikokrat in tudi v tem primeru zlorabljena in poslovnik kršen. Zaradi tega vas lepo prosim, kakšen obraz in legitimiteto imate, ko posamezne poslance opozarjate, da kršijo določbe pri replikah in poslovniških vprašanjih. Drugih pa tudi spet ne zaradi tega, ker so vaši oziroma izhajajo iz vaših koalicijskih vrst. Nobene. Nobene legitimitete. To, kar se dogaja v tem državnem zboru v tem sklicu, je kolaps prava in pravnih pravil in pravne države. Je nasilje nad tem poslovnikom, nad to malo ustavo, kot smo ji včasih rekli. Ampak to, moram reči, je vaš problem, vaše breme, s katerim se boste morali slej ali prej soočiti. Ostalo bo pač neizbrisno in pečat na začetku delovanja tega sklica, popolnoma nepotreben po moji oceni. Jaz mislim, da bi lahko Državni zbor brez velikih težav deloval normalno na rednih sejah in obravnaval vse stvari tako, kot velevajo pravila igre. Danes smo v razpravi glede tega, zakaj je potreben zamik uveljavitve tega zakona, slišali, moram reči, zelo malo argumentov, zakaj je zamik potreben. Tudi s strani koalicijskih poslancev in s strani državnega sekretarja ne. Pa zelo veliko argumentov, zakaj je to škodljivo. Če zdaj povzamem samo vsebinski del razprave in če se tukaj navežem na besede mag. Boruta Sajovica, ker se z njim strinjam, čigava je ta dolgotrajna oskrba, ali je leva ali desna. Ne, ni, seveda je v interesu ljudi, tistih, ki to oskrbo potrebujejo, potem poglejte, potem se streznite, zbudite se in podprite amandma, ki omogoča, da ta zakon gre naprej. Poenostavljeno povedano, amandma k 11. členu, naš amandma omogoča, da tega zamika uveljavitve ni, ampak da začnejo rešitve v enem delu veljati s 1. 1. 2023 in v drugem delu s 1. julijem 2024. To bi bila razumska in pravilna odločitev. Zakaj? Zaradi tega ker je v interesu ljudi, v interesu uporabnikov storitev tega zakona. Kaj pa moramo imeti pred očmi, ko sprejemamo zakone, katerekoli zakon? Verjetno ne posameznih institucij, posameznih združenj takih in drugačnih civilnodružbenih organizacij, ampak interesov uporabnikov storitev, ljudi. ljudi. Ko sprejemamo neke zakone, s katerimi omogočamo neke storitve ljudem, morajo biti ti interesi v ospredju. Sedaj vas pa vprašam, starejša gospa, stara 85 let, ki je še vedno doma, ki je kolikor toliko vitalna, pa je zdravnik predpisal, da si mora vsak dan aplicirati injekcijo, in to dve leti, vsak dan, vsako jutro. Storitve trenutno patronažna služba ne pokriva. Kaj menite, ali je ta zakon, ki bi to storitev pokril, v njenem interesu ali ni. Je ali ni v njenem interesu? S tem vi to možnost te oskrbe na domu odmikate, kajti ta zakon v prvi vrsti ureja tisti del, ki je trenutno najslabše urejen, urejen, in to je oskrba na domu na sistemski način. Hvala bogu, da so občine v preteklih letih ob tem pomanjkanju sistemskega zakona same naslovile in začele reševati ta problem s sofinanciranjem pomoči na domu. Nekatere bolj izdatno, nekatere manj, v skladu s svojimi možnostmi. Ampak večinoma vse občine v tej državi to počnejo. Ker če tega ne bi bilo, bi bil ta primanjkljaj

in financirana bi morala biti po tem zakonu, pa trenutno ni, ker zakon še ne velja, zato je financirana iz sredstev sklada React-EU. Ampak to financiranje bo zaključeno konec prihodnjega leta, ker se takrat ta sredstva iztečejo. pomeni e-oskrba? Večjo varnost, večjo gotovost za starejše ljudi ali pa tiste, ki so manj stari, pa zaradi takih ali drugačnih zdravstvenih okoliščin ne morejo skrbeti za sebe ali pa še vedno živijo doma, da če se jim slučajno zgodi pa padejo v kopalnici in je telefon ostal v dnevnem prostoru, se sproži avtomatski odzivnik, pokliče klicni center, ki deluje 24-ur na dan, in za tega človeka na ustrezen način reševalci ali pa sorodniki poskrbijo. Zgodilo se je že, da so bili nekateri do konca izmučeni po 12 urah. Marsikdo od teh, ki so padli, si je kaj zlomil in so ostale nepopravljive posledice. Da ne govorim o teh, da po nekih podatkih nekaj sto ljudi zaradi tega tudi umre, ker jim nima kdo pravočasno pomagati. Ta e-oskrba trenutno teče. Je v celoti financirana iz sredstev React-EU in bo tekla do konca leta 2023, nadomestiti pa jo bo moral sistemski vir, in to je pač ta vir iz tega zakona. Torej nobenega razloga, razen neke potuhe na vem komu, posameznim, ne bom rekel uradnikom, ampak birokratom, ni, da bi se uveljavitev tega zakona zamaknila. Nobenega argumentiranega razloga za to ni. Tako kot je bilo rečeno danes že večkrat s strani različnih ust, treba je začeti delati. Če bi prejšnja vlada pristopala na podoben način, kot sedaj vi to počnete, ja, en kamen se v tej državi ne bi premaknil.

ko ni bila iz javnih sredstev v javni mreži zagotovljena niti ena postelja. Še več, tisti župani, ki so na svojo roko poskrbeli za svoje občane Cerklje na Gorenjskem, Litija in tako naprej so bili s strani takratne ministrice deležni še sankcij, ker so to sami naredili, češ, da nekaj počnejo v nasprotju z veljavni regulativo, ki govori o tem, da je državna mreža domov za starejše v pristojnosti države, ne pa posameznih občin. Toliko o tem. Če ob bok tistim nekaj 10 ali 100 tisoč evrom postavimo 70 milijonov evrov, ki so bili v tem obdobju porabljeni za razno razne študije o tem, kako naj bi ta oskrba potekala, od tega pa na koncu ni bilo nič, ali pa če ob tem nekaj 10 ali 100 tisoč evrov postavim pol milijona evrov, za katere je vaš državni sekretar iz Socialnih demokratov nekdanji poslanec Marko Koprivc, sedaj državni sekretar na SVRK, podpisal pogodbo pred dvema dnevoma s CNVOS, s centrom nevladnih, ne vem, kako se kliče, organizacij Slovenije, na tri milijone podlage iz leta 2019 temu istemu CNVOS, namesto da bi ta sredstva šla za tisto, kar ta država in ljudje dejansko nujno potrebujejo, potem se dajte zamisliti nad tem, kar govorite, in nehajte z zganjanjem poceni demagogije, ker od te ni nobene koristi. Od tega kar vi počnete res ni nobene koristi in dajte lepo prosim začeti delati in pristopati k stvarem, ki so bile zastavljene in ki jih je treba skozi izvajanje gotovo izboljšati. Vsaka sistemska sprememba, ko se enkrat zgodi, se skozi evalvacijo izpolnjuje, izboljšuje, evalvira. In tako bi bilo tudi na tem področju. To, kar pa sedaj predlagate, zamik za eno leto, in glede na besede, ki so bile izrečene tako včeraj s strani posameznikov iz politične skupine levica, pa sem jaz trdno prepričan, da boste čez leto dni prišli s ponovim zamikom za leto dni. To je pa najbolj grozljivo sporočilo, kajti eno govori državni sekretar na ministrstvu za delo iz Levice, eno je govoril včeraj minister za delo na odboru, zelo čudno je govoril, moram reči, zelo čudno se je obnašal, in nekaj tretjega govori Miha Kordiš iz te iste skupine. Državni sekretar danes razumsko pove »ja, v redu, potrebno je to zadevo peljati naprej, ker jo potrebujemo, starejši ta zakon potrebujejo«, Miha Kordiš je pa povedal, da je tega ta zakon vreči v ogenj. Torej te izjave govorijo o tem, da ne mislite resno in da je ta korak, ki ga nameravate storiti danes z zamikom uveljavitve tega zakona, pot do dokončne ukinitve, sistemske ureditve tega področja, ki je predvsem v interesu starejše populacije in tiste, ki potrebuje tako in ali drugačno pomoč. Ko boste odločali danes o tem, dajte se poskušati postaviti v hlače, krilo ali pa čevlje teh ljudi, ki to storitev potrebujejo, vedno se je treba postaviti. Nekateri smo imeli tudi življenjske izkušnje glede tega pa se lahko lažje postavimo v te čevlje in v te hlače, in potem lažje razmislimo o tem, ali je pametno take odločitve sprejemati ali ne. Eden izmed argumentov, ki je bila včeraj neštetokrat uporabljen in, hvala bogu, je danes svojega ministra državni sekretar demantiral in ga postavil na laž, je ta mantra o 30 milijonih, ki jih ta novela zagotavlja, ker drugače se bodo oskrbnine s 1. septembrom povečale. Danes je državni sekretar lepo povedal, 130. člen je enak v tem zakonu oziroma v tej noveli, kot je v obstoječem zakonu, z enim dodatnim stavkom v prvem odstavku, zaradi česar pa ni treba spreminjati zakona, ker se da to urediti brez zakona, plačilo dodatnih kadrov, ki bodo prišli v sistem. To je stvar, ki teče v skladu s kolektivno pogodbo in vsem ostalim. Tudi za tiste, ki na novo pridejo v sistem, veljajo pravila, ki veljajo za tiste, ki so v sistemu. ta zagotovitev dodatnega plačila zaradi povečanih normativov, spremenjenih normativov, je zagotovljena v obstoječem zakonu in jo ta novi zakon zdaj uvaja samo zaradi tega, ker vi želite obstoječi zakon presekati, predčasno presekati, drugače to ne bilo potrebno. In vsi ostali členi, vseh ostalih devet od enajstih, pa govorijo samo o zamiku uveljavitve. Samo letnice ste spreminjali, mislim da v devetih členih zakona od preko sto, kolikor je vseh. To je ta novela zakona, ki govori na eni strani o tem, da so vas polna usta besed o tem, kako je treba poskrbeti za starejše, je treba poskrbeti za starejše, kako je treba to urediti na sistemski način, polna usta o dolgotrajni oskrbi, ki jo bodo deležni vsi, ko je pa treba narediti nekaj malega pri konkretni uveljaviti konkretnega zakona, pa tega poguma zmanjka. Enostavno ni tega poguma. Ali pa je, kar je še slabše, še bolj zavržno, razlog mogoče v tem, da 9. decembra lani, ko se je ta zakon sprejemal, so bili poslanci Levice in Socialnih demokratov in vsi ostali v koaliciji KUL proti temu zakonu. Mogoče je pa to razlog. Se pravi, vi sploh ne želite tega zakona izvajat, vi ne želite pomagati ljudem zaradi tega, ker je ta zakon bil sprejet pod neko drugo oblastjo. To je To je nekaj podobnega, kot včeraj je govorila poslanka Socialnih demokratov o tem, da z razpisom, ki je bil prek sredstev iz sklada React, so dobili sredstva za domove za starejše samo tisti, kjer so poslanci SDS, Nove Slovenije ali pa župani. potem ji povem, da od 90 milijonov evrov sredstev, to je več kot polovico, 48 milijonov evrov, so dobili štirje v občinah, kjer so njihovi župani: Velenje, Ajdovščina, Ptuj, Murska Sobota. Pa ni več besede nazaj. Ampak strašno manipuliranje, strašno razglabljanje o tem, kako nekateri, ki so domnevno pri, dobivajo v nasprotju z drugimi. Dom upokojencev Postojna se je prijavil na ta razpis. Jaz sem iz Postojne, pa ni bil uspešen, ker je bilo prijav več, kot je bilo na voljo sredstev. In je normalno, da če so sredstva omejena, da se potem naredi nek nabor na podlagi točkovanja. Na podlagi točkovanja se določijo upravičenci. In verjetno ste vi navajeni delati na tak način, kot želite pripisati nam. Se pravi, zdaj, ko ste vi na oblasti, bodo dobivali očitno res samo vaši: sredstva, položaje in vse ostalo, kar sodi zraven. Mi nismo taki. Država je od vseh, vlada bi morala biti in delati za vse. Tako je delala naša vlada, prva, druga in tretja. In tega ni mogoče delati na tak način. To, kar pa zdaj vi počnete, se pa bojim, da je mantra o tem, da ker je bil ta zakon sprejet pod neko drugo oblastjo, ni več primeren za to, da bi se izvajal. Tisto, kar je najhujše, drugo leto bo položaj še težji in še slabši. Napovedi, ki ki smo jih bili deležni v zadnjih dneh s strani Evropske komisije o tem, da se bo gospodarska rast v prihodnjem letu v Sloveniji izrazito ohladila. Mimogrede, verjetno so napovedi tudi posledica tega, kar ste zdaj v zadnjih dveh mesecih zastavili in kar počnete, napovedovali ste povišanje davkov od plač, povišanje davkov na nepremičnine in tako naprej, same neke škodljive odločitve, maksimirali ste ceno elektrike na skoraj dvakratnik sedanje. Vse to so ti impulzi, ki govorijo o tem, da se bo verjetno to poznalo pri prebivalstvu in pri gospodarstvu in da se bo ta rast ohladila. In kaj se bo zgodilo, če se bo ta rast ohladila? Prilivov v proračun, v državno blagajno bo manj. Namesto da bi se sprejemali ukrepi, ki bi to ohladitev preprečili, še je čas, da se to prepreči, se sprejemajo ukrepi, ki naj bi onemogočili izvajanje nekih storitev, ki so bile pred dobrega pol leta uzakonjene. Čez leto dni bo situacija težja, čez leto dni kadrovski primanjkljaj ne bo nič manjši, kot je danes, večji bo. Če boste nadaljevali z uveljavitvijo teh vaših ukrepov, se bodo plače tem ljudem znižale. Če boste uveljavili to dohodninsko napoved odprave teh nižjih davkov na plače, ki bodo zaposlenim v štirih letih prinesli na letnem nivoju eno povprečno plačo več, potem pomeni, da bo tega kadra še manj in bo težava še večja.

da vas sprašujem, da podprete amandma, ampak to je edini način, da ta zakon, ki bi moral začeti svojo pot 1. januarja 2023 in jo v polni meri nadaljevati 1. julija 2024, ostane v veljavi. Pustite ga v veljavi, ekipirajte se, zložite med sabo ekipe in pripravite vse operativno, kar je treba. Kolikor vem, so podzakonski akti vsi pripravljeni. Če jih je treba spremeniti, dopolniti, dodelati, je časa več kot dovolj. Tako da glede tega ne bi smela biti težava.

Jaz se bom res omejila čisto na kratko in samo na poslovnik, in sicer kar se tiče izrednih sej, ki so bile sklicale. Poslovnik izrecno določa, kdaj se skličejo izredne seje, in sicer po drugem odstavku 58. člena lahko izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade, že samo na predlog vlade ali pa po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red redne seje, če, prva alineja, »se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku«. Tukaj se je predlagal sprejem zakona po nujnem postopku in 143. člen res govori to, kar je gospod Černač prej med drugim tudi, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, vlada te razloge posebej utemelji in kolegij odloči. In vse to to je bilo narejeno skladno s poslovnikom. Se pa strinjam z gospodom Černačem, da je poslovnik zelo velikokrat zlorabljen, ampak v tem sklicu ni bil. V tem sklicu in v teh primerih poslovnik ni bil zlorabljen. Hvala lepa. Hvala lepa. Postopkovno, kolega Zvone Černač. Izvolite. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Poglejte, poslanke ni bilo v dvorani, ko sem jaz citiral 143. člen Poslovnika in sem prebral: »Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države«, tega ni, » ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč«, tega ni, »ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države«, tega ni, »lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.« Poslovnik je torej bil zlorabljen s strani vlade. vlade. Če v nasprotju s poslovnikom vlada tega ne bi predlagala, tudi izredne seje ne bi bilo. Zadeva je zelo jasna in enostavna. Poslovnik je bil zlorabljen in kršen večkrat. Bomo kar tukaj zaključili in bomo nadaljevali razpravo.